Шановні колеги, прошу заходити в зал, приготуватись до реєстрації. Отже, готові

Отже, готові до реєстрації? Прошу народних депутатів України зареєструватись.

Зареєстровано 349 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, сьогодні день народження народного депутата України Ігоря Андрійовича Артюшенка. Привітаємо! З днем народження, друже! Успіхів! Також сьогодні християни східного обряду відзначають велике свято – Різдво Пресвятої Богородиці. І щиро вітаю всіх з цим святом. У народі це свято називають Другою Пречистою. І дуже сподіваюсь, що вже Третю Пречисту цього року наша церква буде святкувати з Томосом і в Україні буде Українська помісна православна церква. Цього хоче український народ і вірю, що це благословляє Бог. І, шановні колеги, ви знаєте, що вчора на 65-му році життя відійшов у вічність народний депутат України ІІ, ІІІ і IV скликань, автор багатьох законодавчих ініціатив у галузі свободи слова та інформації, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, талановитий український журналіст, дисидент, один з лідерів Народного Руху, близький сподвижник із штабу Чорновола Віталій Федорович Шевченко. Давайте вшануємо пам'ять хвилиною мовчання.

Колеги, сьогодні у пленарному засіданні Верховної Ради України беруть участь члени уряду на чолі з Прем'єр-міністром України Володимиром Борисовичем Гройсманом. Привітаємо. І сьогодні у нас згідно Регламенту представлення проекту Закону про Державний бюджет України на 19-й рік. Але перед тим, як перейти до представлення бюджету, я хочу повідомити, що у президію надійшла заява від двох фракцій, групи і фракції – "Відродження" і "Опозиційний блок" на перерву, яку вони готові замінити виступом від трибуни. Будь ласка, пане Долженков, 3 хвилини.

армії, мови та віри, в принципі, нічого не потрібно, адже він жодним чином не звертав увагу на стан економіки і на стан бюджетної системи, який є кричущим. Зараз буде виступати уряд, презентуючи зазначений законопроект про Державний бюджет на наступний рік. Також уряд, я думаю, буде говорити про те, що вони значних досягнень здобули, що збільшили фінансування на силовий блок, на систему правоохоронних органів, на Міністерство оборони, збільшили фінансування на систему державного управління. А що ж у нас із соціальним забезпеченням? Але факти і цифри - річ вперта, і з ними не посперечаєшся. Я вам приведу в вимірі доларовому, тому що номінальне зростання ВВП нічого спільного з реальним ВВП не має, тому що інфляція поїдає купівельну спроможність, знижує купівельну спроможність гривні. І ці великі цифри щодо соціального забезпечення не мають нічого спільного з реальною купівельною спроможністю населення. А цифри є такі. Зараз будуть говорити про те, що мінімальна заробітна плата збільшена до 4 тисячі 179 гривень, Президент говорив про збільшення до 4 тисяч 200 гривень. Але це є у вираженні доларовому всього-на-всього 141 долар. Я приведу приклад та порівняння. В 2013 році заробітна плата мінімальна складала 152 долари. Ось вам і реальний рівень соціального забезпечення. Далі. Прожитковий мінімум на одну особу в 2013 році вимірі еквівалент – 147 доларів. Зараз пропонується на рівні 1638 гривень – 55 доларів. Ви лише вдумайтесь: в 2 рази нижче. На обслуговування державного боргу йде 145 мільярдів гривень, дуже серйозна цифра. Але на погашення боргу ще більше реальна цифра – 272 мільярда гривень. Що це означає?

Але найбільш кричущим та цинічним є допомога чорнобильцям. В 13-му році - 320 мільйонів доларів, зараз пропонують 60 мільйонів доларів. Мінімальне пенсійне забезпечення, житлові субсидії для населення в минулому році - 70 мільярдів, зараз пропонують лише 55 мільярдів. І це на фоні підвищення 20-відсоткового цін на тарифи на природний газ. Найбільш цинічним та кричущим виглядає "турбота" держави щодо внутрішньо переміщених осіб. Для реалізації програми про надання житла внутрішньо переміщеним особам пропонують допомогу у вигляді іноземних грантів, тобто держава навіть не визначає відповідний гарантований мінімальний ресурс задля реалізації зазначеної програми. Також в цьому році скасовується програма щодо створення нових робочих місць на Донбасі. Дякую вам. Отже, колеги, хочу наголосити, що сьогодні у нас важливий етап,:представлення Державного бюджету України на 19-й рік. Вчора ми прийняли ряд надважливих рішень про майбутнє України в ЄС та НАТО, про українську землю, про зняття депутатської недоторканності, ми обрали новий склад ЦВК та призначили суддів Конституційного Суду. Я хочу ще раз подякувати головам фракцій за знайдений політичний компроміс. Дякую кожному народному депутату, який своїм голосуванням підтримав ці рішення. Сьогодні у нас етап ознайомлення і початку дискусії по бюджету. І хочу вам наголосити, що відповідно до вимог частини першої статті 154 Регламенту Верховної Ради України пропонується наступний порядок представлення і розгляд бюджету. Отже, спочатку представлення Державного бюджету виконуючим обов'язки міністра фінансів Оксаною Сергіївною Маркаровою, потім доповідь голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету - до 5 хвилин, і після того, так, як і кожної п'ятниці, під час "години запитань до Уряду" усім фракціям надається право на запитання до доповідача і до уряду, і також депутатам надається право на запитання до уряду. Разом по структурі це може зайняти… Наголошую, не дискутуйте в залі. Все чесно. І від фракцій, і від депутатів. Павло, почитайте уважніше. Якщо я не помиляюся, там є від фракцій, (кома) і депутатів. Почитайте уважніше. Отже, колеги…

Колеги, від уряду будуть сьогодні виступати Маркарова, від уряду буде виступати Маркарова, як і кожного тижня виступає представник уряду, і потім будуть запитання, як і кожного тижня. "Година запитань до Уряду" ні в якій мірі не ліквідовується і не знімається. Отже колеги, всі фракції будуть мати можливість задати питання також, як і народні депутати. Отже, узгодили. І переходимо до питання порядку денного: представлення Державного бюджету на 2019 рік виконувачем обов'язків міністра фінансів України Оксаною Сергіївною Маркаровою. До 20 хвилин. Будь ласка, пані Оксана. Наше право - запитати уряд, потім окремо представлення бюджету. Яке представлення? "Година запитань

Встигнемо замість запитів. Пане Прем'єр-міністр, "година запитань до Уряду", у нас питання до міністра охорони здоров'я, до вас і так далі. Причому бюджет? (Шум у залі) Куди ми не встигаємо? У нас немає інших питань. Андрій Володимирович, запити перенести, ви не маєте права нас позбавляти питань до уряду. "Година запитань до Уряду", після чого представлення бюджету.

Колеги, можливо, в когось є острах, що буде обмежений час для запитань. Ви будете мати змогу усі задати запитання. Ви послухайте, в Регламенті Верховної Ради України є сьогодні час на запити, і я не можу одноосібно його перенести, є виступи від депутатів, і я не маю можливості його перенести. Що я маю можливість зробити, це дати більше часу, не годину, а півтори години часу. Півтори години часу для того, щоб ви мали змогу всі задати питання будь-кому з уряду.

Олег, наголошую ще раз: буде даний достатній час, щоб всі могли задати питання і по бюджету, і по уряду. Я наголошую ще раз, всім буде даний час. Я дам можливість уряду задати питання. Я дам можливість задати запитання всім депутатам.

Отже, колеги, увага! Після гострих, але конструктивних дебатів, ми дійшли до узгодження і порозуміння. Ми розпочнемо сьогодні з запитань, а потім будуть виступи. І таким чином, колеги, прошу всіх уважно зараз послухати, ми розпочинаємо з запитань, а потім буде представлення бюджету. Таким чином, зараз першим етапом запитання від фракцій, від депутатів, а потім буде виступати пані Оксана. І вам доведеться ще раз вийти на трибуну для того, щоб представити бюджет. Прийнято. Отже, розпочинаємо. Я прошу фракції провести запис на запитання до уряду. Прошу провести запис.

це вже скоро буде шість місяців, півроку, як громадськість величезними зусиллями добилися того, що Гостинний двір було нарешті повернуто в державну власність. Шість місяців скоро буде, як жодного далі руху після цього судового рішення, жодного! Гостинний двір зараз дратує киян своїм жахливим станом, там – даруйте! – влаштували туалети. Я хочу, щоб уряд врешті-решт звернув увагу на цю проблему. Наскільки я знаю, з вашого апарату, Володимире Дмитровичу… Борисовичу, і з КМДА всі документи для того, щоб прийняти рішення по Гостинному двору, готові. Скажіть, будь ласка, ви включили в Державний бюджет України фінансування відбудови цієї будівлі? Якщо ні, то скажіть, будь ласка, ви готові прийняти рішення про інші… Дуже дякую за ваше запитання. Насправді, є рішення суду, яке повертає право власності державі. У нас також є звернення міста Києва про те, щоби передати цей об'єкт у комунальну власність міста Києва. Це питання є на розгляді, ми зараз працюємо з Київською міською адміністрацією, з міським головою для того, щоб з'ясувати, як і на яких умовах держава може передати цей об'єкт у власність, комунальну власність громади. Дякую за ваше запитання. В тому стані, в якому він знаходиться, ну, як би іншого просто вислову, як жах, немає, але це не тому, що його ми забрали чи не передали, а тому що його довели "до ручки". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Волі народу" Шахов. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановний Володимир Борисович, 13 липня Верховна Рада проголосувала за виплату заробітних плат шахтарям. Досі шахтарські сім'ї не отримали сьогодні свої заработані гроші в шахті, отримуючи серйозні серйозні хвороби і даючи вугілля на-гора. Скажіть, будь ласка, хто був покараний за це, те, що сьогодні сім'ї голодують, з протягнутою рукою бігають по сусідах, займають гроші? До мене в приймальню стоять сотні шахтарів з проханням негайно вирішити це питання. Нарада профспілок незалежних прийняла рішення і вимогу до уряду негайно відсторонити від посади міністра Насалика, який немає взагалі освіти і жодного разу не був в шахті у шахтарів, якого гнали з шахти "Селидіввугілля". також покарати винних в тому, що сьогодні люди жебракують, не отримуючи заробітну плату. 175 стаття Кримінального кодексу, будь ласка, від 3 до 5 років. І звільнити негайно з посади Кисельова Валентина, який досі знущається на "Лисичанськвугіллі" з шахтарів. Будь ласка, зверніть на це увагу. Скільки можна про це говорити, Володимире Борисовичу? Дякую, пане Шахов за запитання. Довожу до вашого відома, що перший раз я в шахті був в 89-му році на Кузбасі, ви ще тоді, напевно, в дитячий садок ходили. І перша поїздка, яка моя була зв'язана у Львові, це якраз я спускався у всі Львівські шахти. Це по першому питанню. По другому. Заборгованість на сьогоднішній день складає 348,1 мільйона Я вам говорю довідку, я ж не збираюсь з вами сперечатися. Друге. Питання, яке є заборгованість 348,1 мільйони, – це заборгованість по різниці в собівартості. Закон, про який ви сказали, прийнятий, але на сьогоднішній день ми шукаємо разом з Мінфіном джерела наповнення цього закону. На сьогоднішній день ми склали загальну схему. І я думаю, що, починаючи з понеділка, ми почнемо загальні проплати по різниці в собівартості продукції.

Володимир Борисович, в історії прийняття бюджетів України було все: обрізання, вирізання, резекція, але виколупування ще не було. Ми побачили в статті 22 проекту бюджету, що з тіла університетів державних виколупуються 69 коледжів. Де ж логіка? Замість створення потужних освітніх холдингів, ми беремо це вирізаємо. Ми вже на Комітеті з питань науки і освіти в середу розглянули це питання, шість – нуль. Ми прийняли рішення: цього робити не можна. Це непрофесійно, це взагалі немає ніякого сенсу для розвитку освіти України. Більш того, на жаль, представників Мінфіну не було, хоча я їх особисто запрошував на це засідання комітету. Мені дуже не хочеться, щоб під ризик був поставлений бюджет України, але позиція комітету висловлена достатньо чітко, і цю позицію ми будемо відстоювати і на нашій фракції "Блоку Петра Порошенка". Будь ласка, давайте запобігнемо прийняттю непрофесійного рішення. Будь ласка, 30 секунд. Є інструменти, завдяки яким ви можете це компенсувати, але виколупувати з тіла університетів коледжі – це просто безсистемно і непрофесійно. Дякую. Ковтунець.

які разом з системою професійно-технічної освіти можуть створювати потужні центри професійної невищої освіти. Але ми би хотіли, щоб в цьому залі не було допущено помилку, яка сталася нинішнього року, коли було вирішено фінансувати коледжі у складі університетів і академій за рахунок державного бюджету, але ми так й не отримали 2,9 мільярди на фінансування, і ця система нинішнього року залишилася в дуже складному стані. Тому, коли будемо обговорювати цю проблему при підготовці бюджету, давайте шукати розумні раціональні рішення. Дякую. Володимире Борисовичу, на передостанній "годині Уряду" в липні місяці я звертався до вас, звертався із запитом стосовно 458 постанови від 16-го року, яка була уряду, яка фактично створила правову колізію, фактично мінімізувала право прийомних родин Зараз є багато вже випадків, коли фактично дітей забирають з прийомних родин і держава не виконує, служби не керуються інтересами та пріоритетами щастя дитини. На чисельні запити я отримував постійні відписки від профільного міністерства. І я вас прошу, я звертаюсь до вас ще раз, я прошу вас взяти під особистий контроль це питання, створити міжвідомчу групу. Тому що де-факто профільне міністерство не бачить проблему, але багато батьків, які в прийомних вони бачать проблему. Я хочу, щоб ви створили робочу групу, якщо це можливо, під вашим керуванням чи контролем з Міністерства юстиції, народних депутатів, які піклуються цим питанням, так само представників… дякую за ваше запитання. На ваше звернення було відповідне доручення, і тому воно було опрацьовано міністерством. Я не бачу нічого складного в тому, щоб доручити профільному віце-прем’єр-міністру опрацювати ще раз це питання, якщо потрібно, і в комісійному складі. Дякую.

Шановний Володимир Борисович, тут звучало дуже багато важливих запитань, але вважаю і фракція "Народного фронту" вважає, що першочерговими питаннями є питання забезпечення заходів з національної безпеки і оборони на рівні не менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту. Дякую вам та всьому коаліційному уряду, що в проекті бюджету це передбачено, і в цьому році понад двісті мільярдів гривень виділяється на заходи національної безпеки і оборони. "Народний фронт" неодноразово звертався до вас з вимогою, щоб в бюджеті було передбачено збільшення зарплатні нашим військовослужбовцям на рівні не менше 30-40 Скажіть, будь ласка, чи це буде передбачено? А по-друге, чи буде збалансований цей бюджет, адже неодноразово звертався до всіх голів фракцій, до всіх депутатів з тим, щоби прийняття бюджету не перетворилося на змагання в популізмі і в закидах з тим, що треба поліпшувати ситуацію в Україні. Скажіть, будь ласка, чи бюджет є збалансований і чи передбачене збільшення зарплатні, як вимагав "Народний фронт", нашим військовослужбовцям. Дякую. Дякую, шановний Максим Юрійович. Насправді ми працювали над тим, щоби збільшити безпеки і оборони бюджет. В проекті бюджету, який ми подали до українського парламенту, це 209,5 це 209,5 мільярдів, це з спеціальним фондом на 30 мільярдів гривень більше, ніж минулого року, що одночасно передбачає підвищення заробітної плати в сфері безпеки і оброни для військового 10 тисяч гривень, і вже далі по іншим службам, там, Нацгвардії, поліції – 9 тисяч гривень мінімальна заробітна плата. Такі кошти дозволяють зробити відповідний перерахунок заробітних плат. Одночасно хочу поінформувати, що видатки на безпеку і оборону відбуваються за рішенням Ради національної безпеки і оборони. Під головуванням Президента ми обговорювали це питання і фактично знайшли механізми реалізації цього надважливого завдання, оскільки питання фінансування української армії, українських військових, модернізація озброєння – це питання є дійсно одним із самих головних пріоритетів в нашій Але одночасно ми пам'ятаємо і про бюджетну сферу, про наші соціальні зобов'язання і так далі. Тому таке рішення ухвалене Радою національної безпеки і оборони, воно лягло в основу самого проекту бюджету, який поданий до українського парламенту. Абсолютно вас підтримую в тому, що проект бюджету, чи бюджет на 19-й рік, має були збалансованим. І тоді ми будемо мати бюджет розбудови країни, а не введення в кризу. Дякую. "Опозиційний блок", Бойко Юрій Анатолійович. Пане Юрій. Долженков. Гусак, перепрошую, так, Гусак. В мене питання, що стосується заборгованості по заробітній платі перед шахтарями державних шахт. І питання до Прем’єр-міністра України, бо задавати це питання міністру енергетики та вугільної промисловості, мабуть, не варто, бо він не може або не хоче вирішити цю проблему. Володимир Борисович, хотів би вам сказати, що, мабуть, вперше з 2000 року в історії України на День шахтаря 26 серпня шахтарям не була виплачена заборгованість по зарплаті. сьогодні ми маємо знову проект бюджету. І в цьому проекті бюджету загальна сума, яка виділяється на вугільну промисловість, зменшується на мільярд гривень. І немає статті про підтримку собівартості вугільної промисловості. Хотів би вам сказати, що це відбувається щороку. Уряд вносить такий проект бюджету, а потім всередині року… Можна 30 секунд, будь ласка? ГОЛОВУЮЧИЙ. Як тільки мине хвилина і 6 секунд, я додам 30 секунд. Додаю, будь ласка. ГУСАК В.Г. А потім всередині року приймається додатковий закон про збільшення державної підтримки і про на собівартість. Все було б добре. Але страждають люди. Бо за цей час немає грошей на заробітну плату і люди не отримують заробітну плату. Володимир Борисович, ну навіщо так управляти? І ви вже неодноразово обіцяли особисто з цієї трибуни, що не буде заборгованості перед шахтарями державних шахт. Ну, коли зрештою

Це означає, що в приватному секторі, там, де наші шахти добувають вугілля, там собівартість нормальна. А в державних шахтах собівартість вища, ніж продажна ціна на ринку. І ви це знаєте. Тому і виникає ця різниця. І вона виникала завжди, на превеликий жаль. І через це дуже багато було втрачених можливостей щодо модернізації взагалі вугільної промисловості. В цьому році ми додатково виділили 1,4 мільярди, проголосованих в цьому залі для покриття такої різниці. Але наше завдання, яке я ставлю перед міністрами, – це перестати дотувати різницю, а закладати кошти в розвиток державної вугледобувної галузі. Це буде означати, що буде собівартість знижуватись і добування вугілля буде збільшуватись, бо це стратегічна мета. І на ці цілі в наступному році ми теж виділяємо 2,3 мільярда І я думаю, що саме головне завдання сьогодні міністерства, яке управляє цим процесом, вийти на збалансування, з одного боку, підтримки собівартості, різниці у собівартості, яка буде виникати у минулому році, і також інвестиції збільшення добування вітчизняного вугілля і зменшення його собівартості. А якщо ви подивитесь на ефективність роботи різних шахт, ви побачите, що там є багато питань, які потрібно організаційно врегульовувати. Дякую.

Невідомий реєстратор зробив рейдерський захват базового сільгосппідприємства "Єнікіой" Кілійського району даного села. Я дуже прошу вас, вас особисто, Володимире Борисовичу, міністра юстиції України, міністра МВС, до вас направлені всі скарги і прохання з тим, з тим, щоб ви розібрались і довели цю інформацію до мешканців. І коли буде засідання комісії у Мін'юсті, обов'язково, щоб запросили народного депутата від 142 избирательного округа, то бишь представників сільгосппідприємства. Цей регістратор, цей бандит з Дніпра… Дуже прошу розібратися і довести цю інформацію до жителів України. Дякую за ваше запитання. Буде моє відповідне доручення. Я думаю, що у бандитизму немає прописки, у Дніпрі живуть прекрасні, чудові люди. Але якщо ця людина як регістратор вчинила дії протизаконні, то, безумовно, МВС має порушити про нього кримінальну справу. Буде доручення відповідно до вашого виступу і ви будете теж долучені до цієї роботи. Дякую.

виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вчора порадувала українців черговою порадою: вона сказала, що пацієнтів треба перевозити вперед ногами. Раніше вона давала дуже корисні поради: перед сном за 40 хвилин музику слухати, щоб розслабитися; потім очі масирувати; потім на холодному чоловікам радила сидіти, а хворим на горло дітям їсти морозиво без проблем. Володимире Борисовичу, скажіть, вам самим несоромно, коли у вас такий міністр охорони здоров'я роздає такі поради? Мені видається, людям треба можливість лікуватися і отримувати достойну медичну допомогу. Я два дні тому був в Одесі в онкологічному диспансері. Так от головне, що люди питають: "Як нам полікуватися? Де взяти гроші на "хімію"?". А, крім того, лікарі сказали, що кілька днів тому Уляна Супрун була разом з вами Одесі і навіть не зустрілась з лікарями. Що це за міністр, яка не зустрічається з лікарями, не спілкується з пацієнтами? Ми вимагаємо відставки Уляни Супрун з посади… Дякую, вельмишановний Олеже Валерійовичу. По жанру я би мав зараз щось сказати різке в адресу Уляни. Але послухайте мене уважно. Якщо ви вважаєте, що це тільки те, що робить виконуючий обов'язки міністра і команди міністерства, я вважаю, що тоді ви не зовсім об'єктивні. Чому ми не говоримо про те, що командою міністерства змінена система державних закупівель, в яких подолана корупція на сьогоднішній день? Чому ми не говоримо про те, що на первинній ланці проведені титанічні, на мій погляд, зміни, які в середньостроковій перспективі приведуть до абсолютно нової якості медицини на первинній ланці, а ті лікарні, які вже працюють в новій системі, вони вже мають абсолютно нове забезпечення? І лікарі, які раніше мали первинної ланки 6 тисяч гривень зарплати, сьогодні мають вже 12-16. І це правда. Це тільки початок. Запустили Національну службу здоров'я, яка слідкує, буде слідкувати і слідкує зараз за якістю медицини. Ми розбудовуємо Центр кардіосудинної хірургії, який рятує людям життя. Якщо ви запитаєте мене, чи допускаємо помилки, я думаю, що так, і це треба визнавати. Але, з іншого боку, я хочу підкреслити, що не все однозначно. А що стосується порад, то, я думаю, що безкоштовні поради кожен сприймає по-різному: комусь це подобається, а комусь - ні. Дякую за ваше запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І хочу повідомити, що я активно користуюся порадами Уляни Супрун. І маленькі гриби не збирав, коли я збирав в горах. Шановні колеги, я думаю, що Уляна Супрун, яка проводить боротьбу з корупцією в сфері медицини, робить найбільшу послугу для української медицини, для українського суспільства і для українських громадян. 27 років, на жаль, українська медицина була таким, знаєте, плацдармом для корупційних дій. Уляна Супрун бореться з корупцією. Уляна Супрун чесний міністр. Я думаю, її треба підтримувати. Дякую вам. І переходимо до запитань від народних депутатів. Прошу провести запис від народних депутатів. 15 хвилин від народних депутатів.

Шановний Володимир Борисович, я хочу поцікавитись у вас, бо на зустрічі з представниками фракції у Президента ви сказали, що не знали, і що всі підприємства, яким дається дозвіл на видобуток надр, ідуть через аукціон. Скажіть, будь ласка, що це таке, що на території Полтавщини якомусь якомусь підприємству незрозумілому, пов'язаному з російським олігархом, надано 12 родовищ без аукціону, надано незрозуміло як, як з барського плеча шубейка? І друге. В місті Полтави незаконно зміщений міський голова. Незаконно внесені зміни до реєстру. Що відбувається на Полтавщині? Поясніть моїм землякам Дякую. Дякую, пане Ігоре, за ваше запитання. Дійсно, ми тоді обговорювали питання, що відбувся розподіл родовищ. До речі, він був підписаний тим заступником "Геонадр", який затриманий був на хабарі, і слава Богу, і дякую правоохоронним органам за те, що вони його затримали, побільше б затримували. Але в тій робочій групі, чи комісії, коли розглядалось це питання, по-перше ви знаєте, що жодного рішення уряд з цього приводу не приймав.

Так от, що я хотів сказати. У нас був наш представник там на цьому засіданні і він висловив окрему думку, яка є юридично зафіксована, що ми не підтримуємо цього рішення, але комісія прийняла своє рішення. Значить, після того я дав доручення Секретаріату уряду юридично підготувати проект постанови про відміну тих рішень в межах повноважень уряду України. Я взагалі вважаю, що те, що відбувається сьогодні в "Надрах", при тому, що змінили закон, ми змінили багато різних постанов, які регулювали, і зробили більш прозорою цю систему. Але ми всередині липня прийняли про відкриття геоданих постанову уряду, якщо пам'ятаєте, і про обов'язкове проведення аукціонів, якщо пам'ятаєте. Так от, позавчора на засіданні уряду я дав доручення Міністерству екології, яке не подає мені на підпис це рішення 2 місяці. Я вважаю, що після того підписання цих рішень прозорості і конкурентності в "Геонадрах" стане набагато більше. І я не буду підтримувати ні російських, ні українських олігархів, які дерибанять українські надра, я вам це можу сказати однозначно. І я думаю, що багато з тут присутніх знають, скільки я не допустив рішень про дерибан українських надр, чим нажив собі ворогів, але така видно моя доля. Тому, я вважаю, не кількістю ворогів, а кількістю тих, кого ми не дали обкрасти ділкам.

за те, що ваш уряд робить в плані реконструкції та ремонту доріг, зокрема, на Полтавщині. Але є величезна проблема, яка заважає ефективно ремонтувати, наприклад, в цьому році. Мова йде про компанії-підрядники сумнівної репутації, які умисно зривають тендерні процедури. Таким чином затягується процес визначення переможців торгів, і маємо ситуацію, коли є кошти, але роботи не виконуються. Це стосується як комунальних, так і державних доріг. Можливо, в цій ситуації законодавство треба змінювати? Але як пояснити цю ситуацію людям, що є кошти, а не можемо робити ремонтні роботи? Тому прошу вас взяти це питання під особистий контроль, можливо, навіть окреме засідання уряду присвятити цій проблемі. Але це треба вирішити і щось треба в цьому році обов'язково робити. Дякую. Дякую. Ще одне запитання з Полтавщини. Пане Ігорю, я хотів сказати про мера Полтави. Ігор Мосійчук… Я хотів сказати по меру Полтави. Зрозуміло, що міська рада має повноваження сьогодні приймати рішення про відсторонення. Але, я вважаю, можливо, зробити навіть дуже коротку таку норму закону, яка би передбачала баланс в цьому питані. Якщо міська рада відправляє міського голову, це означає, що сама міська рада теж є розпущеною і всі йдуть на вибори. Тоді ніхто цим не буде зловживати, розумієте? І таке ж право, можливо, там укріпити самого міського голову. Щоб міський голова, якщо так то таким чином можливо зробити баланс і противаги, які будуть і стримувати, і, з іншого, боку врегульовувати питання. Це перше. І по тендерам. Проблема по тендерам не тільки по дорогам. Проблема по тендерам є по абсолютно багатьом сферам, коли з'являються фірми, так звані одноденні, в яких немає, крім табуретки і орендованого офісу в три квадратні метри, нічого. Вони подають свої заявки на систему ProZorro, тому що вона абсолютно відкрита. І там далі через Антимонопольний комітет, використовуючи прогалини законодавства, зловживають цими питаннями. Єдина можливість - це виправити на законодавчому рівні, ці прогалини. І, в принципі, ми підготували і працювали з Адміністрацією Президента. Президент вніс законопроект про зміни щодо державних закупівель, де це питання врегульовується. Якщо буде воля парламенту ухвалити цей закон, ситуація однозначно зміниться. Дякую.

Добрий день, Володимир Борисович! Дуже приємно мені бачити, як завжди, при звіті уряду. Хотів би, щоб ви приділили, можливо, увагу тим подіям, які відбуваються у Буковелі у дорожній компанії ПБС, той бєзпрєдєл СБУ. Все ж таки в 14-му році, наскільки я пам'ятаю, з тим, з чим ми боролися, з узурпацією Януковича,

самим головним гарантом законності. Зараз уже добу йдуть оці всі бєзпрєдєльні дії, людей не випускають взагалі з офісів. Ну, я думаю, що таким чином… Прошу вас поставити під особистий контроль оце питання. І, з другої сторони, хочу поставити… ну, попросити вас поставити під особистий контроль розрахунки з усіма фірмами, які зробили роботу, з якими не проводиться розрахунок по цілій країні. Можливо, ви не в курсі цієї ситуації, але дуже прошу вас приділити цьому увагу. Дякую за ваше запитання. Я хочу однозначно сказати, що коли ми бачимо силові дії по відношенню до підприємств і підприємців, мене це дуже сильно засмучує, дуже сильно. І мені байдуже, це підприємство на сході, на заході України, чи в центрі – немає значення. Ми боремося сьогодні за реальні зміни у відношеннях з бізнесом, і тому будь-які підходи повинні бути абсолютно цивілізованими, тим більше, що ми з вами приймали законопроекти про більш публічну діяльність в цьому питанні, так звані "маски-шоу стоп 1" і "маски-шоу стоп 2", які, я надіюсь, будуть найближчим часом підписані Президентом. Я не знаю, по… фабули справи, чому вони туди прийшли, правоохоронці і так далі, але можу сказати єдине, що це не додає Україні її авторитету, якщо відбуваються силові дії. Якщо вони є справедливими, в мене немає жодних питань. Ну, можливо, були якісь підстави, чому вони так зайшли на цей курорт. Це перше. Друге. Служба безпеки України не координується, не підпорядкована Уряду України, України призначається українським парламентом. Я би радив вам звернутися до Генерального прокурора України, і я думаю, що Юрій Віталійович справедливо розбереться в цьому питанні і дасть абсолютно чітку відповідь, що відбулося, чому і як. Але в цілому я вважаю, що будь-яких силових дій по відношенню до бізнесу бути не може. До терористів, бандитів, злодіїв – будь ласка, а що стосується бізнесу, то ми маємо з ним працювати, по-перше, ввічливо, а якщо навіть є питання ухилення від сплати податків або щось інше, я думаю, що є тисяча і один спосіб без силових акцій отримати інформацію у сучасному світі і довести справу до логічного завершення. Що стосується ремонту доріг, ми фінансуємо по факту виконання все те, що було зроблено і те, що передбачалося планами на 2017-2018 рік. Те, що збільшені плани були без погодження з урядом на території… Те, що підрядниками були збільшені обсяги понад фінансування Державним бюджетом і плани, які були затверджені урядом, отут і виникла проблема, яку потрібно вирішувати, і ми над цим зараз думаємо, як вийти з цієї ситуації. Дякую за ваше запитання. Дякую вам. Тіміш Григорій Іванович. що уряд ефективно працює щодо ремонту доріг по всій Україні. Це велика подяка вам від всіх українців і буковинців, в першу чергу. А в мене запитання до пана Омеляна. Володимире Володимировичу, для нас є незрозумілим оцей ваш хід щодо зняття 68 68 мільйонів саме з будівництва дороги, міжнародної траси поблизу КПП "Порубне" в Чернівецькій області. У нас виникають питання: чому не покарали ви Службу автомобільних доріг, яка не ефективно використала ці кошти? І куди пішли ці кошти? Вони були перерозподілені чи вони назад повернулися в чернівецький бюджет? Дякую. Доброго дня, вельмишановний народний депутат! Дякую за ваше звернення. Так, в нас була окрема нарада з "Укравтодором" з цього проводу. Вас обов'язково письмово поінформують про результати розгляду в Чернівецькій області.

Гончаренко, фракція "Блоку Петра Порошенка". Шановний Володимир Борисович, перш за все, я хочу подякувати, що в проекті бюджету на наступний рік є 1,5 мільярди гривень на трасу Одеса-Рені, щоб нарешті завершити цей надзвичайно важливий проект. Але крім півдня Одеської області в нашій області є ще північ, яка також заслуговує на велику увагу. І є така траса Кучурган-Вінниця, яка проходить через Подільск, Балту, і вона абсолютно в зруйнованому стані знаходиться. я хотів би вас попросити дати доручення вивчити можливість хоча б якесь фінансування на наступний рік закласти, щоб почати там роботи – це перше питання. І друге - теж саме, що стосується школи в Балті, школи №3, яка згоріла внаслідок стихійного лиха. Знову ж таки, дякую вам за відповідні доручення, які ви далі. Там ситуація зрушила з місця, але потрібен ваш подальший контроль для того, щоби дійсно там роботи вже розпочалися і на наступний рік діти змогли повернутися до своєї школи. Дякую. Дякую вам за запитання. І дякую за оцінку нашої роботи по будівництву доріг. Ви знаєте, я теж бачу, що сьогодні все більше і більше людей говорить: а наша дорога не відремонтована. Коли всі були не відремонтовані, то, в принципі, всі розуміли, що, ну, нічого змінити неможливо. А коли ми почали стратегічно входити в те, щоби збільшувати обсяги будівництва, реконструкції доріг в Україні, тоді люди почали говорити: а чому цю дорогу роблять, а нашу не роблять? Безумовно, як в області є південь і північ, так і в Україні є і північ, і південь, і захід, і схід, і центр і так далі. Наша стратегія полягає в наступному: ми на наступних 5 років маємо з'єднати всі обласні центри між собою якісними дорогами. Другий пріоритет – це так звані "тешки", "Т", дороги "Т", які з'єднують райцентри Вони теж мають бути реконструйовані. Як працює система? В цьому році ми виділили на державний фонд дорожній плюс дорожні проекти 47,7 мільярда В цьому році це вже 56 мільярдів, ну в 19-му, як ми подали, це на 17,7, по-моєму, більше, ніж в поточному році. Це означає, що коштів стало більше. було 46, стало… було 47, стало 56. А от 17,7 мільярдів з цих коштів – це кошти на місцеві дороги, які передані в цьому році 11,5 мільярдів, в наступному – 17 700. Це кошти на місцеві дороги. І тому фактично нам потрібен тільки час, економічний ріст і фінансова стабільність в країні, і дороги будуть зреалізовані. Те, що по вашому питанню, я дам доручення, щоб ми опрацювали. Можливо, це вже і входить

Володимире Борисовичу, до вас запитання. Минулого тижня на прийомах на моєму окрузі величезні черги. Основне питання – це зміни до отримання до постанови умов отримання субсидій. Люди зараз масово виписують своїх дітей, своїх онуків з реєстрації знімають їх, тому що їх діти й онуки (а це київський регіон) фактично працюють в інших містах, особливо в Києві, їм треба замість того, щоб бігати й збирати ці довідки про те, що вони фактично не проживають, да, їх роблять безхатченками, без реєстрації. Потім в РАГСах неможливо зараз на чергу записатися, тому що похилого віку люди розводяться. Зараз записатися в РАГС неможливо на розвод. Зменшили соціальну норму, яку ви в минулому році за моїм наполяганням підвищили до 75 квадратних метрів. Нащо було її знищувати до 48 метрів, якщо ви погодились на 75 метрів? Нащо було соціальну норму зменшувати з 5, яка і так маленька, до 4,5 кубометрів на 1 квадратний метр? Люди питають, як їм вижити, як перезимувати їм? Володимир Борисович, ви не знаєте, яка соціальна напруга зараз на місцях знаходиться із цих із змін? Дайте відповідь. 10:57:33 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую за ваше запитання. Я думаю, що зараз хвилину візьме міністр соціальної політики, а я вкінці дам вам відповідь так, як людям буде прожити і опалювальний сезон. Добре? Будь ласка, Андрій Олексійович. в РАГС і спробувати подати заяву на одруження чи якісь інші дії, жодної інформації про те, що там кілометрові черги і цього не можна зробити, ні в Міністерстві соціальної політики, ні в Міністерстві юстиції на сьогоднішній день немає. Тому я просив би вас не перебільшувати те, про що ви зараз кажете. Друга позиція стосовно змін до програми субсидій. Да, там є серйозні зміни, які були внесені 329 постановою, але вони зовсім не роблять обов'язковою необхідність виписання тих дітей, які знаходяться, прописані за адресою і які живуть і працюють в інших містах. Жодної зміни в цьому положенні щодо нам можливості надання субсидії цим громадянам не здійснено. Тому якщо хтось каже людям, що треба виписуватись, він вводить їх в оману. Ці питання регулювалися і регулюються робочими комісіями, які розглядають заяви громадян. Дякую вам. Будь ласка, Володимир Борисович Гройсман. Дійсно було посилено справедливість призначення субсидій для українських громадян. Можливо, це викликало деякі побоювання, а можливо, ажіотаж. Так я хочу сказати наступне: всі, хто потребують субсидій в Україні, її отримають – крапка. І всі будуть повністю забезпечені цією соціальною можливістю. Це перше. По-друге, тільки по Київській області ми знайшли за перший місяць перевірки і дії електронного реєстру 20 тисяч задвоєних субсидіантів. І це означає, що в тих людей, хто потребує цих грошей, забирали, а віддавали тим, хто фальсифікував документи і подавав їх на отримання субсидій в Україні. Тому всі люди отримують підтримку, всі, хто її потребують. Всі люди будуть забезпечені субсидіями не в залежності ні від чого. І я вам це гарантую. І ще одне, що стосується прийняття людей, прийому людей, то, безумовно, тут може бути місцевий локальний фактор, в управліннях соціального захисту, в відділах соціального захисту сидять працівники тих чи інших районів, селищ, громад. І вони приймають людей. І там може бути і нерозуміння, і може бути, вибачте, відверте хамство. Але я повністю засуджую будь-які такі дії з боку чиновників. Я завжди наголошую управлінням соціального захисту – з світлою душею, по-доброму ставтесь до людей, щоби вони підтримку отримували так непомічено, щоб для них вона була повністю забезпечена, а не якимось іншим чином. І ще одна річ. При кожному такому органі працює комісія, яка може розглянути будь-який унікальний випадок і прийняти по ньому справедливе рішення і дати людині субсидію, навіть якщо у неї виключні якісь там життєві обставини. Тому все це передбачено. Дякую за ваше запитання. Чекаю від вас список людей, які були у вас на прийомі, на минулому прийомі з конкретними… Дякую вам. Отже, "година запитань до Уряду" завершена. Перед тим як перейти до представлення бюджету і запросити до слова Маркарову, я хочу повідомити, що дві фракції подали заяву на перерву і готові замінити її виступом. Радикальна партія і "Самопоміч". Будь ласка, 3 хвилини. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Прем’єр-міністр, бачить Бог, що я не хотів продовжувати з вами дискусію, але ваша іронія і зверхність, коли ми задавали питання, і ваші абсолютно недоречні поради для українців слухати поради Супрун вимусили нас вийти на цю трибуну. Так от, послухайте тепер мої поради. Перше. Коли йдеться про здоров'я українців, ви, будь ласка, свою пиху, зверхність і іронію залишайте в своєму кабінеті. Друга моя порада: зніміть рожеві окуляри. Якщо ви думаєте, що все занадто добре і ви все добре робите, ви дуже помиляєтесь. Україна займає перше місце в світі по смертності від серцево-судинних захворювань. В ІІІ тисячолітті українські діти помирають, тому що їм вчасно не дали вакцину від кору. В ІІІ тисячолітті Україна б'є рекорди по епідемії туберкульозу, СНІДу, наркоманії, інших тяжких захворювань. У вас під Міністерством отам охорони здоров'я, якщо ви не бачите, майже місяць онкохворі, важкохворі люди живуть, тому що вони намагаються врятувати життя своїх людей… У бюджеті цього року 390 мільйонів гривень на лікування важкохворих були використані до травня місяця. У проекті бюджету, який ви подали на наступний рік, передбачена та сама сума. В Міністерстві охорони здоров'я є кошти на лікування онкохворих, важкохворих. Їх спеціально не використовують, тому що їм байдуже інтереси і життя українців. Ви приїжджаєте разом з міністром охорони здоров'я в Одесу, в митний термінал, відкриваєте там новий термінал – ваш міністр охорони здоров'я не знайшла можливості зустрітися з медичною громадськістю Одеси для того, щоб почути лікарів, почути пацієнтів, почути врешті проблеми, якими живуть люди! Як ви збираєтесь вирішувати проблеми українців, якщо ви їх не чуєте? Я зараз, після вашої відповіді, зв'язався з лікарем з Рівненської обласної лікарні. Лікар-ревматолог дитячий стверджує – завалені програми поставки поставки ліків на онкологію, цукровий діабет, ревматоїдний артрит, інші хвороби. А ви, одягнувши рожеві окуляри чи зажравшись, вибачте мене, не знаю, які причини того, що ви не бачите проблем людей! Тому, пане Гройсман, подивіться на мене. Моя вам порада: не грайте з вогнем і не будіть в мені звіра. Ми вимагаємо від вас відставки Уляни Супрун. Ми вимагаємо від вас з повагою ставитись до українців і до їхніх проблем. Ми вимагаємо від вас замість того, щоб тратити гроші не понятно куди, збільшити фінансування по програмі "Доступні ліки" на онкологію, на тяжкохворих людей, щоб вони не помирали через те, що вони не мають можливості купити ліки! Ми вимагаємо від вас відновити державний контроль за цінами на ліки, припинити оцю фармацевтичну мафію, яка наживається на здоров'ї українців. І не смійтеся там, де сміятися недоречно.

Якщо вам не подобається Уляна Супрун, то не треба на неї вішати все те, що відбулось у медицині за 27 років незалежності. Це перше. (Оплески) Я народився у звичайній родині і пихатість – це не моя риса. І я просив би це враховувати, коли ви звертаєтесь до мене. Я завжди розумів проблеми людей і завжди намагаюсь їх вирішувати, при чому в центральній політиці я знаходжусь тільки 2 роки, а не так, як інші по 10, 15, 20 років сидять тут і говорять одні і ті ж самі промови. Третя позиція. Я готовий відповідати за кожну свою дію. Ви говорите про кір, чи ви не знаєте про те, що діти, які не привиті були 5 років назад, сьогодні хворіють. Ви говорите про вакцини, чи ви не знаєте, що сьогодні вперше Україна забезпечена вакцинацією, вперше за 7 років, відповідно до всього календаря. Чи ви не знаєте, які глибочині сьогодні, Олегу Валерійовичу, проблеми у всіх лікарнях, і невже ви вважаєте, що я маг і можу їх вирішити, або та ж сама Уляна. Я вважаю, що одна з її чеснот, і я вам це говорив неодноразово, це здатність протистояти корупції і фармацевтичній мафії, і за це вона неодноразово бита. Я переконаний, я сказав "за помилки", коли я доповідав, я сказав, що можуть бути і помилки, і я це визнаю. Але в людській білі я співстраждаю з людьми, і тому я тут. І це райська посада, а це посада, яка дає можливість на випробування і зробити все для того, що ти можеш для того, щоб життя в країні змінювалось. І я прошу вас всіх бути разом. Чи не ми з вами запроваджували систему безкоштовних ліків? Чи не ми з вами почали зміну системи закупівель ліків? Чи не ми з вами добудували ОХМАТДИТ? З вами, тому що ви приймаєте остаточний бюджет країни. Чи не з вами ми розбудували 23 кардіоцентри по країні? Чи не з вами ми змінили систему... ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. яка дозволяє сьогодні без 30-40 відсотків відкатів закуповувати ліки за кордоном і так далі? Це ми створили з вами. Але зробити ще треба набагато більше. І я думаю, що в кожного із нас, не треба думати, що ми будемо жити до глибокої старості. Спішіть робити гарні і добрі справи. І, я думаю, що Господь ні слова, ні що інше, а Господь має цінити кожного з нас в цьому житті. Дякую за вашу критику. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. І переходимо до представлення Державного бюджету. І я запрошую на трибуну виконуючого обов'язки міністра фінансів України Оксану Сергіївну Маркарову. Пані Оксана, знов на трибуну. Будь ласка, до 20 хвилин ваш регламент. Дуже дякую. Шановний пане головуючий! Шановні народні депутати, пане Прем'єре, колеги, шановні українці! Працюючи разом, парламент, Президент, два уряди України заклали твердий фундамент для нового етапу розвитку нашої країни. Ви всі пам'ятаєте, після масової економічної кризи, фінансової кризи, інфляції, яку зараз уже мало хто уявляє, як ми пройшли цей період, девальвації національної валюти і росту боргу економіка повернулась до стійкого зростання. За ці попередні роки саме державні бюджети були дзеркалом реальної ситуації. Саме в них ми чітко відображали ситуацію в країні, наші реальні надходження і саме в них ми відображали, які пріоритети уряду, Президента, парламенту забезпечені реальним ресурсом і підтримані фінансовим ресурсом. Кожен бюджет, починаючи з 2015 року, і ви пам'ятаєте, яким складним був той бюджет. Не тільки відображав ситуацію, яка була в тому році, а і закладав важливі реформи. Це і реформи децентралізації, це і реформа освітня, це зміни в охороні здоров'я, це пенсійна реформа, дорожній фонд, який з'явився і дуже-дуже багато інших. Саме через Державний бюджет всі ці реформи запроваджені профільними законами, через великі зміни в бюджет, через конкретні бюджетні програми, які з'явились, через невеличкі зміни в додатках до Державного бюджету з планів, з ідей стають реальністю, яка втілюється. Уряд Гройсмана зробив своїм чітким пріоритетом повноцінне обговорення бюджету. Ми не тільки вчасно подаємо бюджет, ми не тільки подаємо всі документи, які повинні бути в цьому бюджеті, ми також обговорюємо з усіма комітетами, підкомітетами повноцінно бюджет для того, щоб той бюджет який ухвалюється парламентом, був ухваленим всіма нами разом і виконувався разом. 2018 рік – рік економічного зростання, і вже десятий квартал поспіль наша економіка зростає. Ми бачимо виконання бюджету в цьому році. Незважаючи на складний рік, за 8 місяців Державний бюджет виконаний майже на 99 так і всі значні видатки профінансовано. Україна знову країна, яка зростає. І бюджет 2019 року, який ми сьогодні презентуємо вам, бюджет розбудови країни, на досягнення попередніх років закладає для себе наступні цілі. Перше. Утримати макростабільність і зменшувати дефіцит. Друге. Це вжити всі, задіяти всі інструменти для прискорення економічного зростання. Забезпечити мир і захистити суверенітет через фінансування безпеки і оборони. Запровадити ефективне врядування і збільшити підзвітність і прозорість. Які головні ресурси закладені в нашому бюджеті. Загальний ресурс - 1 трильйон 108 мільярдів гривень України, в тому числі 994 мільярди по загальному фонду. Фіскальна консолідація, або якщо сказати простою мовою, здатність жити за власними можливостями, є нашим пріоритетом. Всі 4 роки поспіль дефіцит державного бюджету зменшується, і на 19-й рік ми ставимо чіткий пріоритет не перевищити 2,28 відсотка. Не перевищити 90 мільярдів. Ми зробили реальний аналіз доходів і виконання по доходам в цьому році, і відповідно доходи, які ми закладаємо на 19-й рік, є реалістичними, і у виконанні доходів до бюджету ми не маємо жодних сумнівів. Також прошу звернути увагу, що в 19-му році ми плануємо зменшити перерозподіл доходів через державний бюджет до 25 відсотків, таким чином зменшуючи роль держави і даючи певні послаблення економіці. Борг - найбільший виклик нашого Державного бюджету на 2019 рік. 417,4 мільярда гривень - безпрецедентна цифра, яку в наступному році нам з вами доведеться витратити на погашення та обслуговування боргу. Та реструктуризація, яка була проведена урядом і підтримана парламентом, дала нам місце в попередні декілька років для того, щоб економіка розвивалась. В 2019 році ми повертаємося до пікових навантажень по обслуговуванню боргу, і вони повністю забезпечені в нашому бюджеті. Саме тому що це дуже важливо, саме тому що це великий ризик для подальших бюджетів, ми ухвалили на Кабінет Міністрів стратегію управління боргом і за 3 роки зменшимо відсоток боргу до ВВП до 49 незважаючи на це, ми в проекті бюджету на 2019 рік забезпечили ресурсом всі головні наші пріоритети. Перший пріоритет, звичайно, це оборона. Ми визнаємо в Державному бюджеті, що ми маємо справу з агресією військовою, економічною, гібридною всередині країни. Саме тому ті мужні чоловіки і жінки, які боронять нас на фронті і які охороняють спокій на вулицях наших міст, повинні мати змогу робити це ефективно. В проекті бюджету закладено 209,7 мільярда гривень і виконано повністю завдання, як Президента України, так і рішення нещодавнє Ради національної безпеки щодо забезпечення грошовим забезпеченням підвищення на 30 відсотків і щодо забезпечення рядового військовослужбовця не менше 10 тисяч гривень, а рядового поліції та ДСНС - не менше 9 тисяч гривень. На розвиток озброєння і техніки закладено 28,9 мільярдів. Постійне збільшення видатків на охорону здоров'я, а також структурні зміни всередині. На 11,9 мільярдів збільшуються видатки бюджету на цю сферу, і ми підтримуємо як реформу первинної ланки, яка уже почалась, так і запроваджуємо медичні гарантії гарантії і пілотний проект для медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної, вторинної уже, спеціалізованої. А також ряд дуже важливих проектів, такі як реімбурсація, відшкодування ліків, такі як підтримка сільської медицини та багато інших. Звичайно, одна з найважливіших реформ, яка знайшла своє відображення в Державному бюджеті. Ми змінили фокус бюджетного планування від утримання до безпосередньо фінансування послуг, і уже бачимо результат в новій українській школі, яка розпочала роботу в цьому році. На підтримку проекту "Нова українська школа" в новому бюджеті закладено також 1,3 мільярди. Також закладено більше фінансування на інклюзивну освіту - надзвичайно важливий елемент для того, щоб освіта наша наближалась до європейських стандартів. Соціальний захист. Багато вже в цьому залі було сказано щодо важливості соціального захисту. І це, дійсно, залишається питанням пріоритетним для уряду. На виплату пенсій у 2019 році збільшено на 27,3 мільярди, і буде повністю забезпечено Пенсійний фонд. І всі пенсії, і осучаснення пенсій з 1 березня, і пенсії військовослужбовців будуть повністю профінансовані. Ми також повністю забезпечимо всіх громадян, які відповідають критеріям і мають право з субсидіями. Сьогодні говорили про те, що всім, всім, всім громадянам може не вистачити субсидій. Їх точно вистачить тим, кому вони потрібні і хто на них має право. І саме тому верифікація, яку ми проводимо спільно, дає можливість таргетовано забезпечити всіх, кому вони необхідні. Це буде зроблено в 2019 році. Також прожитковий мінімум, мінімальна зарплата. Нам хотілось би, щоб економіка зростала швидше, і нам хотілось би, щоб ми збільшували набагато швидше соціальні стандарти. В наступному році ми закладаємо мінімальну зарплату майже 4 тисячі 200 гривень і ми збільшуємо всі соціальні нормативи на інфляцію плюс 2 відсотка, тобто збільшення буде не тільки компенсувати інфляцію, а і трошки її випереджувати. Ми відійшли від залишкового принципу фінансування культури. Ви всі бачите фільми, які стрімко з'являються на телеканалах і радують наших дітей і дорослих. Тому і фінансування далі театрів, видавництв, творчих колективів, і фінансування, підтримка випуску фільмів буде продовжено в наступному році. Дороги. Безпрецедентна реформа, започаткована всіма разом для, навіть не будівництва, а відновлення, я би сказала, інфраструктури нашої країни. Українці достойні якісних доріг, безумовно. Це не питання, яке можна вирішити за один рік, навіть не за три роки, але у 18-му році дорожній фонд джерелом наповнення мав 50 відсотків, у наступному році це 75 відсотків від акцизів. І разом з коштами від міжнародної фінансової допомоги, від наших співпартнерів це буде цифра в 56 мільярдів разом, яка буде витрачена, безпрецедентна цифра, на будівництво доріг. Ми продовжуємо підтримку агросектору, фокусуючись саме на малих фермерах, на переоснащенні, на розвитку тваринництва, на підтримці садівництва і на здешевленні кредитів для малого сільськогосподарського бізнесу. Децентралізація. Безумовно, ми всі бачимо місцеві бюджети, які зростають протягом останніх років стабільно. Але і через Державний бюджет ми закладаємо інструмент Державний фонд регіонального розвитку, видатки якого зростають у півтора рази порівняно з поточним роком. І 9,1 мільярда буде витрачено у проекті бюджету, як ми пропонуємо, на Фонд регіонального розвитку. Також буде додаткова субвенція на підтримку об'єднаних територіальних громад у розмірі 1,9 мільярда. І на завершення. Для нас надзвичайно важливим є підзвітність і прозорість не тільки бюджетного процесу, а всіх систем розподілу використання бюджетних коштів. Разом з вами… ви підтримали цю ініціативу і затвердили і затвердили такий важливий інструмент, як портал використання публічних коштів, який відкрив уже три роки тому всі транзакції казначейства. Кожну гривню, яка витрачається у державному бюджеті, можна побачити онлайн. Разом з подачею Державного бюджету ми також розпочинаємо новий етап у бюджетній прозорості, і відкрили, вже сьогодні він є на сайті Міністерства фінансів, проект "Відкритий бюджет", або бюджет для громадськості. Цей проект бюджету, який ми подали і розгляд якого ми з вами разом розпочинаємо сьогодні, він відображає нашу відданість нашим пріоритетам і те, що кожен з наших пріоритетів є забезпечений фінансовим ресурсом. Чи хотіли би ми забезпечити кожен пріоритет більшим ресурсом? Безумовно, але це можна зробити виключно через зростання економіки, виключно через дотримання фіскальної дисципліни. разом із зростанням економіки можна буде збільшувати видатки на ці пріоритетні сектори. Тому з сьогоднішнього дня бюджет України в руках кожного з вас, членів парламенту. Зі свого боку, хочу запевнити вас в повній конструктивній співпраці і активній… налаштованості на активну роботу як Міністерства фінансів, так і всіх членів урядової команди для того, щоб в цьому році знову після активних обговорень ми з вами вчасно ухвалили Державний бюджет України і розпочали новий рік з головним фінансовим документом країни. Дякую за увагу. Я запрошу до слова, до доповіді голову Комітету Верховної Ради України з питань бюджету народного депутата Андрія Павелка. Доброго дня, шановна Оксано Іванівно, шановні колеги, шановні народні депутати, шановний Прем'єр-міністр України та члени уряду! Урядом своєчасно подано до парламенту законопроект про Державний бюджет на 2019 рік, і сьогодні представлення цього законопроекту відбувається у визначений законодавством термін. Таким чином, як і в минулому році, Верховна Рада має можливість належним чином розглянути документ за визначеною Регламентом повною спеціальною процедурою. В середу на засіданні Комітет з питань бюджету Міністерство фінансів попередньо презентувало основні показники і пріоритети проекту Державного бюджету на 2019 рік. У комітеті було проведено загальну дискусію, в ході якої наголошено на окремих проблемних питаннях, які потребують подальшого обговорення, зокрема, по-перше, щодо реалістичних планових надходжень від приватизації з огляду на невиконання такого показника протягом останніх років. По-друге, щодо рівня фінансового забезпечення медицини, включаючи програму лікування громадян за кордоном, а також подальшої передачі коледжів на місцевий рівень, зважаючи на обмеженість коштів у поточному році. По-третє, щодо обґрунтованості визначення у державному дорожньому фонді значних коштів на дороги окремих територій, при тому, що мають застосовуватися уніфіковані підходи до розподілу таких коштів. Крім того, виникає питання щодо достатності передбаченого обсягу субвенцій для надання пільг і житлових субсидій окремим категоріям громадян у разі підвищення ціни на природний газ. А також компенсація витрат.... втрат доходів місцевих бюджетів від надання державою податкових пільг, особливо в частині пільг за плати за землю для залізниці. Окремо доцільно відмітити, що дохідна частина проекту Державного бюджету сформована з урахуванням урядового законопроекту 9085 щодо змін до Податкового кодексу стосовно індексації ставок. Тому реалістичність надходжень бюджету в певній мірі залежить від першочергового прийняття такого законопроекту. Поряд з тим, урядом подано системно пов'язаний з проектом бюджету законопроект 9084 щодо змін до Бюджетного кодексу, в якому, зокрема, закріплюється зарахування 5 відсотків рентної плати за користування надрами до бюджетів місцевого місцевого самоврядування. Отже, такі законопроекти належить розглядати взаємоузгоджено з метою дотримання збалансованості бюджетних показників. передчасно надавати узагальнену оцінку законопроекту з огляду на необхідність детального аналізу показників проекту бюджету. Бюджетний комітет розпочав ґрунтовне опрацювання такого документу та звернувся до Міністерства фінансів щодо надання належних розрахунків і обґрунтувань, які не було подано у супровідних матеріалах до законопроекту в повному обсязі. Головне науково-експертне управління вже надало висновок до законопроекту, який під час підготовки законопроекту до першого читання буде ретельно опрацьований разом з висновками Рахункової палати. Згідно з спеціальними регламентними нормами, Комітет з питань бюджету має розглянути пропозиції народних депутатів і комітетів до законопроекту та на перше читання підготувати відповідні висновки і пропозиції. Тому звертаємо увагу на необхідність формування пропозицій відповідно до статті 156 Регламенту Верховної Ради, всі пропозиції повинні бути подані бюджетному комітету не пізніше 1 жовтня. При цьому пропозиції щодо збільшення витрат або зменшення надходжень бюджету мають визначати джерела їх покриття. Водночас чекаємо в подальшому від Міністерства фінансів і загалом від уряду запровадження реалістичного середньострокового бюджетного планування відповідно до стратегічних цілей та тенденцій економічного розвитку, базуючись на поточних показниках стану економіки та бюджету. Запрошую до конструктивної співпраці народних депутатів, фракції, комітети, уряд, та закликаємо всіх до плідної роботи над проектом бюджету. Дякую за увагу. Дякую вам. Отже зараз виступи від фракцій і груп, і хто має намір виступити, прошу провести запис, будь ласка.

день дискусії між нами і вами, і для цього є всі підстави. Зараз пані Маркарова відводилось… Скільки вам на доповідь бюджету? Ви доповіли… 20 хвилин відводилось, ви доповіли 10. Чому? Відповідь очевидна: а тому, що вам немає чого доповідати. Тому що той бюджет, який ви сюди подали… Я бачив, коли Прем’єр-міністр представляв бюджет, каже: "Всі критикують, але три роки підряд голосують". Володимир Борисович, голосують з однієї причини – тому що гроші треба на армію, на оборону. Якби не було російської агресії, отримали б ви бюджет від нас! Тому що у вас немає бачення подолання бідності, у вас немає економічної стратегії, ви не бачите далі свого носа. Ви живете одним днем: взять кредити, перекредитуватися і відати те, що взяли раніше. І ви кожен день про це причитаєте. А що далі? Що через рік, через п'ять, через 50 років? Яку країну ви передасте нашим дітям і онукам? З якою зарплатою, з яким достатком, з якою медициною, з яким рівнем життя? Ви розказуєте, що це бюджет вирішення проблем? Головне, що там немає, це вирішення проблем бідності. Послухайте, що роботодавці кажуть: неможливо знайти кваліфікованих працівників, тому що всі люди емігрують за більшою зарплатою по закордонах. Єдина можливість вирішити цю проблему – піднімати зарплати, а ви що робите? Ви призначаєте мінімальну зарплату 4 тисячі 173 гривні. Ви самі проживіть на ту зарплату. І 4 мільйони людей отримують цю мінімальну зарплату. Це зарплата для робочої людини менша, ніж допомога бомжам у Німеччині, у Франції чи в якійсь іншій європейській країні. І коли ми від вас вимагаємо підвищення зарплат, ви кажете: "Немає грошей". На імітацію боротьби з корупцією, на чиновників, на суддів, на прокурорів по триста тисяч зарплати у вас є, щоб робітникам дати гроші, щоб відновити профтехосвіту, щоб розвивати економіку, щоб піднімати добробут людей у вас грошей немає. Тому у нас до вас ключова вимога – це підвищення зарплат, тому що чим вище зарплати, тим більше можливостей для підвищення пенсій. Встановлення мінімальної зарплати на рівні 6 тисяч гривень дасть додаткового ресурсу до бюджету Пенсійного фонду 20 мільярдів Ось вам гроші на перерахунок пенсій. 4 мільйони українських пенсіонерів отримують копійчані півтори тисячі гривень пенсії. Врахування наших вимог дасть можливість на тисячу гривень підняти пенсію цим мільйонам людей, які чесно пропрацювали, а сьогодні жебракують. Тому підвищення зарплат, подолання бідності, стимулювання створення нових робочих місць, економічне зростання – ось мій план розвитку країни, на відміну від вас. У вас нема… Від "Опозиційного блоку" Шурма Ігор, будь ласка. 11:28:09 ШУРМА І.М. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Ви знаєте, сьогодні велике релігійне свято, я є віруючий. Я йшов сюди на засідання Верховної Ради, я собі дав слово не говорити і не виступати, бо я спокійно, відверто кажучи, не можу виступати. Коли ми говоримо за бюджет, при всій повазі, Володимир Борисович, до вас, у нас є спільне минуле, і ви, і я від Януковича в один день дістали орден "За заслуги" перед державою ІІ ступеня. То я, знаєте, вирішив сьогодні все-таки не критикувати, я фамілії не назвав, значить. Я все-таки хотів би сказати, що ви як Голова Верховної Ради - це був перший Голова Верховної Ради, який заступився за "Опозиційний блок", коли собі міністр охорони здоров'я Квіташвілі дозволив грубі випади, і ви слідкуєте за дотриманням законодавства, перед тим як перейти до конкретного, дотримуватися законодавства. Відповідно до статті 239 Закону України про Регламент під час проведення "години Уряду" в засіданні Верховної Ради бере участь Кабінет Міністрів у повному складі. Відповідно до сьомої частини Закону України "Про Кабінет Міністрів", шостої, перепрошую, до складу Кабміну входять Прем’єр-міністр, Перший віце-прем'єр, віце-прем'єри та міністри. А що у вас роблять ті люди Одна вже сидить 2 роки. При всій повазі, те, що ви її захищаєте, це вам робить честь. Ну, вона ж дотримується українського законодавства? Вона ж хоче тут зреалізувати? Вона ж не може тут сидіти? Ви внесіть в зал, у вас є 300 голосів - та призначте її міністром. Та хай буде відповідальна особа. Ніхто ж не каже знімати її. Хай прийде сюди і за неї проголосує ваша коаліція. Не секрет, що ця людина в нас в українській політиці є новічок. А які наслідки новічка, вже всі в світі знають. Внесіть її сюди, і всіх не підставляйте, ні ви їх, ні вони вас. Бо там сидять мудрі люди. А тепер, що стосується охорони здоров'я. При всіх цифрах, що ви виділили рекордну суму, я вам нагадаю, владі, коли ми ордени отримували, в 2012 році виділялося 4 відсотки внутрішнього валового продукту. В еквіваленті це було 7 мільярдів доларів. Сьогодні, ви говорите, виділили багато, це менше 3 відсотків, що є менше 3 мільярдів доларів. В Законі 6327 ваша коаліція обіцяла менше 5 відсотків внутрішнього валового продукту на розвиток охорони здоров'я не буде. Що ми сьогодні маємо? Сьогодні починаються відговорки, давайте ми перенесемо це на майбутнє, з 20-го року і так є постійно, є блуд слів. Я ще раз кажу, я не потребую там якесь каміння кидати сьогодні в ваш бік, бо сьогодні велике релігійне свято. Але, ще раз скажу, коли ми говоримо про онкохворих, на цей рік 390 мільйонів фактично вистачило на перше півріччя. І така сама сума накладається, виділяється на наступний рік. То якщо у нас бюджет розвитку, то виділіть пропорційно: наскільки збільшиться дохідна частина, настільки збільшіть і витрати на медицину. На сьогоднішній день це не медицина, це не розвиток. Ми угробимо всіх і … ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Волі народу" Шахов Сергій Володимирович, будь ласка. Група "Воля народу", Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, всіх вітаю з Різдвом Пресвятої Богородиці! Хай вона дасть сьогодні розуму і уряду, і всім політикам вгамуватися і все ж таки за нашими силами закінчити цю війну. Шановний Володимире Борисовичу! Ви вчасно подаєте бюджет вже другий рік і це добре. Але бюджет настільки "сирий". Скажіть, будь ласка, з яких коштів, з яких прибутків буде погашатися субсидія громадянам? Вже лишили 2 мільйони громадян субсидій. І люди сьогодні стоять в наші приймальні і кличуть за допомогою. Скажіть, будь ласка, дякую вам за те, що все ж таки звернули на вимогу Шахова, я декілька раз вас

Був нормальний звіт, все було нормально. Але коли я побачив своїми очима, як люди стоять, хотілось сказати в хлеву стоять, на жарі падають в обморок, помирають прямо в чергах, прямо там це йде геноцид українського народу і пограбування українського народу! Будь ласка, зробіть спеціальну комісію і відправте на напрямок Станично-Луганського переходу. По-друге, скажіть, будь ласка, хто такий Коболєв взагалі, що він може коментувати підвищення ціни на газ, поменшання ціни на газ? Я скажу: він крадій, якій обікрав на 1,5 мільярда гривень українське населення, взявши собі премії. По "Нафтогазу" повинен коментувати позицію міністр енергетики та палива, вугільної промисловості, саме Насалик, якого шахтарі вимагають негайного звільнення і розслідування, чому не заплатили досі зарплати шахтарям. Чому сьогодні немає модернізації вугільної промисловості, яка може дати 5 відсотків до ВВП прибутку нашій державі? Скажіть, будь ласка, чому сьогодні не коментує саме він цю позицію? Дуже добре, що ви почули, що "Наш край" зібрав більше мільйона підписів за пониження ціни на газ. Дай Бог, щоб у вас вистачило все ж таки розуміння - і не підвищувати ціну на газ взагалі для українського населення. Не йдіть на поводу в МВФ! Йдіть на поводу в українського народу! І ви можете сьогодні все ж таки дати українцям український газ за українською ціною, бо видобуток 1000 кубометрів газу… … 1000 кубометрів газу коштує 1033 гривні. Зробіть у 2 рази більше, але не за формулою "Дюссельдорф плюс" 7 тисяч, і ви хочете сьогодні ще підняти ціну на газ до 13 тисяч - не маєте права на це. Дайте українцям українську ціну на газ. Дайте, будь ласка, українцям нормально жити у своїй державі. І тоді може закінчитися війна, коли перестануть красти, грабувати і коли почнуть розвивати і модернізовувати Дякую вам. Колеги, я змушений зробити зауваження. Я прошу не використовувати таких слів, як "геноцид", напередодні 85-ї річниці страшної трагедії українського народу. Прошу в політичних дискусіях не використовувати наслідки величезної трагедії українського народу. І, колеги, коли ми в дискусії хочемо когось критикувати, ми можемо називати факти і критикувати. І я прошу, щоб ми тут, у цьому залі, витримували високий рівень етики як представники українського суспільства. Дякую вам. Від "Самопомочі" – Войціцька. Уряд заклав 3 відсотки росту ВВП в бюджеті 2019 року. Насправді це вирок, адже пацієнт знаходиться в комі і лікарі відмовляються повертати його до життя. ріст дозволить Україні подвоїти свій ВВП тільки через 24 роки, якщо було би 5 відсотків, то через 14. Сьогодні економіка України в 5 разів менше за економіку Польщі. Навіть якщо польська економіка не буде рости, ми не зможемо досягнути стандартів життя людей з 3-відсотковим ростом через 24 роки. І це є вирок для країни, це є вирок для кожного українця, бо немає чого чекати кращої долі у власній домівці. Саме тому ми бачимо жахливі цифри трудової міграції українців в Польщу та інші країни. Чому ж це відбувається? Тому що уряд повернулися до них спиною. Тому що стимулювання економіки, яке призводить до покращення рівня життя людей не є пріоритетом. Тому що держава вирішила, що збільшення бюджету Міністерства внутрішніх справ на 16,7 мільярдів гривень, тобто на 25 відсотків, є пріоритетнішим за фінансування повномасштабної програми енергозбереження. При цьому бюджет Апарату МВС пропонується збільшити на 60 відсотків, на СБУ пропонується додатково виділити майже 2 мільярда. І це все за наші з вами гроші, шановні українці. Ви спитаєте, а як за рахунок наших грошей стимулювати ріст економіки та покращити життя українців? Відповідь лежить на поверхні. Запуск повномасштабної державної програми енергозбереження та енергоефективності. Найефективніша програма "теплі кредити" вже продемонструвала, що на кожну гривню, яку вкладає держава приходиться 1 гривня, в яку вкладають гроші саме люди. Ця програма дозволяє людям утеплювати свої оселі, зменшити

В цьому році ми не копійки, до речі, звідти не виділили. І це на умовах зменшення субсидій до рівня 55 мільярдів. Тобто уряд сьогодні говорить українцям: на фоні зростання ціни на газ щонайменше на 20-23 відсотки ви не отримаєте необхідної підтримки ані для зменшення споживання енергоресурсів, ані у вигляді соціальної підтримки, ви і далі будете залишатися рабами системи субсидій, тільки в меншому розмірі. Направте 16,7 мільярдів не на МВС, а на енергозбереження. Дайте людям можливість самостійно, ефективно використовувати власні гроші, і ви побачите економічне зростання, а не передсмертний стан. Стимулювання внутрішніх інвестицій можливо через ведення податку на виведений капітал. А це вивільняє десятки мільярдів гривень і зменшить тиск на бізнес з боку податкових органів. Це дасть потужний поштовх для стимулювання економічного зростання, справжнього економічного зростання. Тому пріоритетом на 2019 рік 2019 рік має бути стати стрімкий економічний розвиток через ефективне зростання грошей українських платників податків. Люди мають право вимагати від держави підтримки, а не посилення поліцейської держави. Дякую. Дякую. Від "Блоку Петра Порошенка" Матвієнко Анатолій. Будь ласка, Анатолій Сергійович.

Хочу сказати, що сьогодні ми… привітав би виконуючого обов'язки міністра бюджетного комітету, оскільки вважаю, що ми маємо документ, який можемо аналізувати. Яке рішення ми приймемо, безперечно, будемо виходити тільки із національного інтересу, а не з позиції політики і популізму. Хочу сказати, що цей рік для нас дуже буде складний для прийняття бюджетного комітету, поскільки зрозуміло, що ми всі демонструємо, як розділити. Але як зібрати більше доходи в бюджет? І тому мені видається, що поскільки ідуть вибори, то популізм у нас буде все більше і більше. І я думаю, що всі, хто думає про Україну, а не про місце, яке він хоче виграти під час виборів, нам треба думати за Україну. І тому хотів би закликати думати про Україну. Ми пройдемо і ці вибори і наступні, і ми маємо, очевидно, дійсно, не змінити курс нашого руху до Європи. Але користуючись нагодою, Оксано Сергіївно, я хотів би звернутися сьогодні до вас, про що говорити, очевидно, було б зрозуміліше. Звертаюся до всіх колег. Ви знаєте, що сьогодні, я порахував: приблизно кожен день на війну, яку ми ведемо з Росією, ми тратимо 250 мільйонів в день, 250 мільйонів. І той ,хто каже, що треба розділити на інші програми, ми маємо розуміти, що цю програму не виконати ми не можемо. Наша проблема, яку ми маємо, - захистити нашу державу, і про це казати чесно. А коли ми про це не кажемо, то ми тому і не дуже щирі у наших виборцях на виборах, які ми зараз готуємо. Але я звертаюся до вас, Оксано Сергіївно, про те, що ми дуже багато говорили в вашій сьогоднішній доповіді про те, дійсно, як ми там розподіляємо. Але, як ми додаємо до доходної частини як економіка наша працює, тут би, як би не говорив Олег Ляшко, нам потрібно серйозно думати, в програмі цього року як нам збільшити доходну частину. І тут ми, на превеликий жаль, цим бюджетом нас… не дуже мене оптимізує. І друга частина. Очевидно, ми говорили з вами колись, що в нас трагічне бюджетне планування.

тому хотів би, щоб ми попрацювали разом із депутатами з Верховної Ради і підготували, і прийняли в цьому році вчасно бюджет. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Народного фронту" Федорук Микола Трохимович. Передає слово голові фракції

Прикро, що такий основний документ, з яким ми будемо входити в наступний рік, ми розглядаємо в пустому залі, але це вже питання відповідальності деяких депутатів. Але хотів подякувати уряд за те, що бюджет було подано і що ми маємо можливість почати його обговорювати професійно, бажано, щоб було обговорення на майданчику Верховної Ради. Головне, щоб цей бюджет був бюджетом економічного зростання і ці цифри, 3 відсотки росту валового внутрішнього продукту забезпечать їх. Ми маємо зробити все, щоб в наступні роки це було не менше 5-7 відсотків. Я переконаний, що нашому коаліційному уряду достатньо фахової підготовки для того, щоб це забезпечити. Вимоги "Народного фронту", які передбачені вже в цьому проекті, ми вже побачили. Саме головне – це забезпечення фінансування заходів національної безпеки і оборони на рівні не менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту. Ця норма була запроваджена урядом Арсенія Яценюка. І дякую, Володимиру Борисовичу, що ви вже в черговий раз її продовжили. Тому що ми можемо говорити про багато важливих питань, але без захисту нашої держави це питання втрачає сенс. Головне нам - стримання ворога, стримання агресора, нарощування нашого військових сил для того, щоб ми могли відразити російську агресію. Наступне. Ви вже мені підтвердили, і це, я бачу, в бюджеті також забезпечено, це збільшення зарплатні нашим військовослужбовцям на 30-40 Це була ініціатива "Народного фронту". Дякую, що ви її підтримали. І дуже добре, що це стосується не лише військовослужбовців, а й всіх правоохоронців: і представників ДСНС, і Національної поліції, і патрульної поліції, тому що всім треба забезпечити ріст зарплатні. Наступне. Я переконаний, що треба збільшувати видатки на соціальний захист наших захисників. Вперше за ініціативи "Народного фронту" в бюджеті цього року вже було передбачено статус учасників бойових дій в зоні АТО внутрішньо переміщених осіб. І вже в цьому році профінансовано 41 мільйон гривень. І можемо вам повідомити, вже на цьому тижні було придбано в Львівській області чотирьохкімнатний дім. Учасники АТО, ВПО отримують гроші, і, переконаний, що в наступному бюджеті треба передбачити суму не менше 200 мільйонів. Але, саме головне, я звертаюся до вас, Володимире Борисовичу, щоб у цьому бюджеті було передбачено продовження всіх тих реформ, які були започатковані в цьому залі. Освітня реформа. Ви знаєте, "Нова українська школа", вона розпочалася. Так є якісь недоліки, але ми їх надолужимо. Реформа охорони здоров'я, реформа Національної поліції, продовжити ремонти доріг. Я гадаю, що це ініціатива "Народного фронту", яку було підтримано урядом Арсенія Яценюка, стосовно продовження експерименту щодо понадпланових надходжень від митниці, щоб вони йшли на місцеві дороги, і буде продовжено в наступному році. Гадаю, зал це підтримає. І наостанок. Шановні колеги, "Народний фронт" неодноразово заявляв, ми не дозволимо перетворити процес прийняття бюджету на майданчик змагання популістів та демагогів. Я вас бачу, тут ви багато критикуєте і розказуєте, а потім стоїте тут, в черзі і не даєте слухати запитання урядовців. То коли ви чесні? Коли ви тут критикуєте? Чи потім ходите зі своїми записочками? Тому, шановні колеги, ми повинні професійно підготуватися до прийняття бюджету, країна повинна… Дякую. Дякую, пане Максиме. (Оплески) Отже, зараз, колеги, виступи від народних депутатів.

Це фактично, процедура є повного читання, і тому по три хвилин. Це може бути або 6, або 9. Будь ласка, Іллєнко. Прошу передати слово Головку. Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", Тернопільщина. Шановні депутати, шановний уряд, Дійсно, послухавши бюджет, кожен з нас має багато зауважень і готовий розкритикувати у зв'язку з тим, що дійсно не вистачає коштів на ключові речі – це на озброєння, на соціальні витрати, на медицину, на освіту, місцеві громади сьогодні недоотримують. І ці виклики, які їм впали на плечі, вони бувають дуже важкими. І тому дійсно мають проблеми сьогодні на місцях з так званої реформи децентралізації: утримання шкіл, садочків, ФАПів, навчальних закладів і так далі. Але я хочу сказати, що не про те, що бракує коштів. Всі знають, що не вистачає. А я хочу сказати про те, що говорить завжди "Свобода" і наш лідер Олег Тягнибок: де взяли гроші для нашої економіки, як вивести економіку з тіні, як зробити так, щоб вона запрацювала і щоб бюджет в нас був розвитку, а не бюджет проїдання, чергових позик і випрошування? Тому ми запропонували ряд кроків – це ухвалення антиолігархічного пакету законів, який би дійсно зміг вивести економіку з тіні, усунути олігархів і почали платити податки, дійсно щоби наша держава була заможна, багата, а українці не виїжджали по світу, а тут працювали. І для цього є всі підстави. І ми вже не один рік, вже чотири роки б'ємося, як риба об лід, пропонуємо наші закони. Поставте їх на голосування. Вже є звернення місцевих рад, понад 200 місцевих рад, що підтримали "Свободу", щоби поставити ті пакети на розгляд. А що там ведеться мова, про які закони. Які би дали: перше – це ліквідація приватних монополій, а це десятки, в тому числі сотні це боротьба з офшорами, яка сьогодні Україна потерпає і це порядку більше 300 мільярдів гривень щорічно покидає, виїжджає за межі території України. І не треба нам МВФ, не треба нам кредитів, отут ці гроші. Просто змусити олігархів платити податки і все, і буде достатньо вистачати на бюджет на медицину, і на освіту. Ми пропонуємо зменшити ціну на газ. Кістіон заявив, що "Укргазвидобування" за минулий рік отримало прибуток 250 Тобто ми пропонуємо, що є можливість зменшити ціну на газ на 200 відсотків для населення, а не піднімати і це зекономить на субсидіях майже 60, а то й 100 мільярдів гривень, от де ті кошти. І не треба буде людям в чергах з протягнутою рукою просити собі субсидії, є ті кошти. Поставте наш закон про те, щоби повернути державі контроль над лотереями, а це десятки мільярдів, порядка 20, 30, а то й 50 мільярдів гривень до українського бюджету. Чому ви не хочете це підтримати? Тому що ваше оточення, ваші олігархи на цьому наживаються. Тому "Свобода" закликає ліквідувати ті схеми, "Роттердам плюс", який наносить українській економіці збитків майже 70 мільярдів. Якщо ви це проголосуєте – будуть гроші в бюджеті і не треба нам тих кредитів. Дякую. Дякую вам. Від "Народного фронту" Кривошея Геннадій Григорович, будь ласка. Доброго дня, шановні народні депутати! Доброго дня, пане Прем'єр-міністр! Доброго дня, пане головуючий, пані і панове міністри! У мене буде дуже короткий посил, мабуть, інформації відносно того, що я хотів би бачити у бюджеті. І ми всі говоримо про те, яким чином нам потрібно його наповнити. Володимир Борисович, я хотів би, щоб ми розглянули, можливо, до прийняття бюджету декілька речей. Перша річ – це нульова декларація. Ми всі прекрасно розуміємо, що це таке і що вона може нам дати, це висвітлення... нульова декларація, але для всіх в нашій Україні. Максимально перейти на... відійти від розрахунків в готівковій формі, перейти на більш на безготівкову форму. І тоді ми можемо побачити більш прозоро кошти, і ті кошти, які люди засвітять і бізнес, які засвітить, він зможе його залучати до нас для використання його і залучення як інвестицій для України. І друге. Я хотів би звернути увагу на те, у нас уже декілька років ми обговорюємо в залі, але ніяк не можемо прийняти: то Кабмін підтримує, то депутати не підтримують, то в комітеті є проблеми, - мені здається, нам потрібно об'єднатися відносно закону як такого, наприклад, про гральний бізнес. Це мінімум, всі говоримо про не один мільярд гривень, який може бути. Якщо ми його приймемо до прийняття бюджету, додатково, я переконаний, щонайменше будемо мати не менше 10 мільярдів гривень. Плюс-мінус. Є різні розрахунки, але мені здається, на це потрібно звернути увагу. Я хотів би, щоб було окремо ваше доручення на ці два питання і щоб, можливо, ми їх розглянули до прийняття бюджету тут в парламенті. А тепер наступне. Я хотів би перейти до питань трішки нижче, це якраз місцевих органів влади, тому що там також на сьогоднішній день, дякуючи в тому числі і вашій позиції, ми маємо дуже багато коштів, але, на жаль, не скрізь все робиться так, як потрібно. Беру звичайне місто Богуслав, де ви, до речі, Володимире Борисовичу, у нас були. У нас є така тенденція. На рівні районної ради досить примхливо з метою отримання додаткової заробітної плати працівникам "Богуславтепломережі" Богуславська районна рада хоче підняти тарифи на опалення. Не тому, що їм не вистачає чомусь. Їм не вистачає тільки одного – їм не вистачає просто грошей на заробітну плату, тобто їм 15-20 тисяч гривень, чи 10, їм потрібно 30, 40 чи… я не розумію, що їм потрібно. Я хотів би, щоб ви це взяли на контроль, тому що таке відбувається не лише в Богуславському району, в місті Богуславі, таке відбувається в багатьох інших районах. Наступне. Дуже багато коштів… сьогодні піднімалось питання про медичну реформу, так я хочу вам сказати, я не знаю до кінця, наскільки можна в чомусь звинувачувати того чи іншого міністра, але я точно знаю, що, наприклад, в тому ж самому Богуславському районі голова районної адміністрації зовсім випустила з-під контролю діяльність і взагалі Богуславської районної лікарні, тому що там черги створюються до 50 людей до одного кабінету. А причина в тому, що просто за власний рахунок відправляють людей у відпустки. Тому я хотів би, щоб ви звернули на це увагу, тому що посилаються на те, що нібито є доручення "зверху". Коли ти йдеш отут у сусіднє міністерство, то всі говорять: "Та ніякого доручення немає, ні бумаг, ні усних, ні письмових". І це є наша проблема. Звідси незадовільні медичні послуги… і є незадовільні медичні послуги, які ми надаємо, принаймні, в первинній медицині. І під кінець я хотів би звернути увагу. Я направляв звернення до голови обласної державної адміністрації. Рокитнянський район, село Ольшаниця. Кошти є, три роки фактично валиться дах. На сьогоднішній день всі діти в цій школі переведені з другого поверху на перший, тому що є загроза падінню даху в школі. 267 учнів в цій... Я хотів би звернути увагу на те, щоб ви взяли на свій контроль. Дякую. І заключний виступ від народних депутатів, Галасюк. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановний пане Прем’єр-міністр, шановні урядовці, абсолютно справедливо критика лунає на вашу адресу сьогодні від Олега Ляшка. Тому що подивіться на цей бюджет, кажете – бюджет розвитку. Надзвичайно низьке економічне зростання: 3 відсотки росту ВВП для України – це нічого, тому що на фоні наших сусідів, в яких разів більше ВВП на душу населення, це означає відставання рівня доходів українців від рівня доходів європейців запрограмоване на роки вперед. Далі, абсолютно нереальний показник інфляції закладений в бюджеті. Слухайте, ви самі вірите в те, що інфляція буде така? На фоні адміністративного підвищення тарифів на газ, яке ви проводите, а це впливає на інфляцію, на фоні критичної імпортозалежності економіки… до речі, ви закладаєте збільшення імпортозалежності, подивіться ті макропоказники, на основі яких ви побудували бюджет. Минулого року торгівельний дефіцит – 9 мільярдів доларів США, на наступний рік ви закладаєте вже майже одинадцять мільярдів розриву між експортом і імпортом, причому за цей рік імпорт, ви плануєте, зростати буде швидше, ніж експорт. Про що це говорить? Це говорить: негативний торгівельний баланс тягне нестабільність цін, зростання цін в крамницях і тягне послаблення гривні. курсу гривні, закладені в бюджеті, і по інфляції, вони є нереалістичними. Але от на що вони будуть працювати, я вам скажу, – на те, що Національний банк України буде штучно посилатися на них для того, щоби проводити далі політику дорогих кредитів, для того, щоби тримати високу ставку Нацбанку або не дай, Бог, її далі підвищувати, і тим по суті далі знижувати фінансову глибину української економіки. викоренити причини слабкості економіки, слабкості гривні, інфляції, ви боретеся тільки з симптомами. А причина полягає в тому, що не розвивається системна українська промисловість. Тому команда Радикальної партії пропонує чіткий абсолютно план, як це зробити. І, пане Прем’єр-міністр, я думаю, що зала що зала би вас підтримала, якщо би ви прийшли сюди і сказали, що я прийшов з промисловим пакетом реформ - прийняти індустріальні парки для того, щоби залучити в країну десятки мільярдів доларів США інвестицій в реальний сектор економіки. Прийняти закон нарешті про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, який підтриманий ФРУ, УСПП, ТПП, Американська торговельна палата, USAID і навіть Міністерством економіки. Чого він досі не винесений в зал, не прийнятий? Створити нарешті Експортно-кредитне агентство. Володимир закладено 70 мільйонів на стимулювання експорту, а на сплату тільки відсотків за державні борги – 145 мільярдів. Так що, хіба це бюджет розвитку? Ні. Це бюджет стагнації і консервації. Радикальна партія наполягає на системних змінах і модернізації української економіки. Дякую. Отже, виступи від народних депутатів завершені. Нагадаю, що розгляд відбувається за процедурою повного читання. Але під час розгляду ми пропустили один з пунктів. Це запитання до доповідача – 3 хвилини. І я прошу провести запис, 3 хвилини, до доповідача, а потім заключне слово Прем’єр-міністра України. Три хвилини до доповідача. Ми більшого не встигнемо.

своїх земляків з Лубенщини, які телефонували буквально перед пленарним засіданням. Полягає воно в наступному. Є рішення Конституційного Суду, яке передбачає введення в дію запропонованого Радикальною партією Олега Ляшка законопроекту 4442 про повне повернення пільг учасникам-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Виходячи з цього, у мене питання: чи закладено до Державного бюджету виконання рішення Конституційного Суду? Бо якщо не закладено, то я не розумію, навіщо вчора обирали суддів Конституційного Суду і навіщо взагалі Конституційний Суд і Конституція? Тоді візьміть Конституцію і повісьте в нужнику Кабінету Міністрів. Хочу повідомити, що я продовжую засідання до завершення розгляду даного питання. Будь ласка, пані Оксана. 12:00:28 МАРКАРОВА О.С. Дуже дякую вам за запитання. В Державному бюджеті, в проекті, який на сьогоднішній день подано, закладено ряд соціальних виплат, які вимагає чинне законодавство, в тому числі близько 2 мільярдів на окремі виплати, в тому числі за чорнобильськими програмами. Щодо виконання рішення суддів є окрема стаття також на виконання рішення суддів. Однак, це конкретні рішення суддів по конкретним фізичним особам чи компаніям. Однак, ми готові разом з народними депутатами під час розгляду державного бюджету один з розглядів на підкомітеті, це саме всі соціальні видатки, давайте будемо разом працювати і дивитись в межах того балансу, що є, як виставити пріоритети. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. О.М. Олександр Кодола, Чернігівщина, 209 виборчий округ. Дякую колезі Геннадію Кривошеї за надане слово. Шановний Прем'єр-міністре Володимир Борисович! Децентралізація, яку ми разом з вами відстоювали ще з 2014 року – сьогодні одна з найуспішніших реформ, які реалізуються в нашій державі. І сьогодні при формуванні Державного бюджету, я хотів би запитати, чи буде витримуватися той курс, який ми розпочали з самого початку, щоб ті кошти, які сьогодні залишаються на місцях, вони не забиралися на Київ, а все-таки наші міста і новостворені об'єднані громади розвивалися в тому темпі, який ми взяли разом з вами? Дякую. Дякую. Як я казала, децентралізація – це ключовий пріоритет, який залишається незмінним. Як ви знаєте, ми разом з бюджетом подали зміни до Бюджетного кодексу, які в цьому році не тільки ніяк не обмежують і не додають якихось додаткових обов'язків на місцеві бюджети, ми розширюємо їх повноваження і дозволяємо, наприклад, на обласному рівні місцевим бюджетам також виходити з певними запозиченнями для тих проектів інвестиційних, які вони можуть Плюс всі інструменти: Фонд регіонального розвитку, підтримка ОТГ - у повній мірі відповідно до норм законодавства забезпечення проекту Державного бюджету. ГОЛОВУЮЧИЙ. І заключне запитання від народних депутатів. Голуб Владислав Володимирович. Дякую. Владислав Голуб, 197 виборчий округ, Черкащина. Оксано Сергіївно, у мене спочатку маленький коментар, а потім я вам задам питання. От ви знаєте, нам відомо про те, які складні перемовини у вас зараз ідуть з Міжнародним валютним фондом, але по великому рахунку наповнення бюджету є достатньо очевидним. Якщо ви разом як уряд подивитесь, що твориться на місцях з освоєнням коштів, скільки іде в корупційну складову, повірте, ви закриєте дуже багато статей, які повинні були б закрити. Але моє питання трошки про інше. Я вам стоячи аплодував, бо завжди відстоював цю позицію про трьохрічне бюджетне планування. Тому що ми зараз отримали черговий бюджет, вибачте, проїдання, я не можу його по-іншому назвати. Чому не внесений саме трьохрічний бюджет, як планувалося? Бо саме при такій би формулі ми б могли говорити про розвиток нашої держави, а не про те, як просто з'їсти державні кошти. Щиро дякую за вашу відповідь. Дуже дякую. Як ви знаєте, трьохрічний перехід до трьохрічного бюджетного планування – це одна з моїх ініціатив, яку я розпочинала ще як перший заступник міністра фінансів, до того, як на мене поклали обов'язки міністра фінансів. Що таке трьохрічне бюджетне планування? Це коли ми бюджетну декларацію подаємо на 3 роки, бюджет при цьому залишається все одно річним. У цьому році що ми робимо? По-перше, бюджетний комітет уже схвалив зміни до Бюджетного кодексу, які повністю запроваджують бюджетне планування. Я дуже прошу народних депутатів винести це найближчим часом у зал, проголосувати в першому читанні для того, щоб зміни до Бюджетного кодексу дозволили нам його запровадити. І тоді саме ми зможемо зробити не тільки трьохрічну бюджетну декларацію, а і стелі видатків, ефективність, огляд видатків і так далі. Ми також зараз на бюджетний комітет довідково подаємо трьохрічну декларацію, яка не була подана у квітні місяці, довідково як вона би виглядала, якщо би її подавали би вчасно, для того щоб, розглядаючи зміни до Бюджетного кодексу про трьохрічне планування, ви бачили би, що це буде значити, коли ми цей кодекс проголосуємо. Тому дуже прошу вас підтримки найближчим часом прийняти зміни до Бюджетного кодексу про трьохрічне планування…. Отже, колеги, я запрошую до заключного слова в обговоренні нашого питання Прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана. Ви з місця чи з трибуни? З трибуни, будь ласка. Так, 6 хвилин заключне слово. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, вельмишановний пане Голово Верховної Ради України, шановні народні депутати і шановні українці! Ми зараз розпочинаємо вкотре вчасно достатньо серйозну і дуже складну дискусію – формування проекту бюджету і бюджету на 2019 рік. Уряд абсолютно чесно підійшов до формування бюджету, виходячи з макропрогнозів, які є основою, а не складовою частиною бюджету. І ми формуємо бюджет відповідно до доходів і відповідно до видатків, які мають бути між собою збалансовані. І це є очевидний факт. У нас є дуже чіткі пріоритети на 2017-й, 18-й і 19-й роки. Можливо, вони далекі від ідеалу, але я точно знаю, що з кожним роком ми інвестували свої зусилля в зростання національної економіки, і економіка сьогодні демонструє таке зростання. Ми все робимо для того, щоб забезпечити українське військо. І саме головне, у нас є серйозне проблема з вами: у нас є проблема обслуговування зовнішніх боргів. І це не моя мантра,

Я згоден з вами про те, що треба, щоб економіка України зростала. Але для того нам потрібно змінювати закони, для того нам потрібні інвестиції в нашу економіку. І сьогодні інвестиції приходять не так швидко, як би ми хотіли. Ви говорите про чіткий план економічної і промислової політики зростання, а невже я не приходив у цю залу і не приніс топ 35 законів, які ми з вами сьогодні розглядаємо і 13 з яких вже прийняли? Там є індустріальні парки. Тому я завжди говорю тільки про те, що давайте називати речі своїми іменами. І я вважаю, що не тільки індустріальні парки, а ще багато потрібно провести системних змін, щоб посилити довіру до України, і економічного зростання ніколи не буде без інвестицій внутрішніх і зовнішніх. І це є принципово важливим питанням. Більше того, треба уберігати себе і національну економіку від неправильних рішень, які можуть тимчасово розігріти її, а потім дати серйозний обвал. І ми сьогодні бачимо, що деякі промислові політики тих країн, які ми вважали за приклади, сьогодні є величезними викликами, в тому числі для фінансового світу країни… для фінансового світу. Тому ми маємо іти абсолютно чітким своїм шляхом економічного зростання. Ви праві про те, що треба більше забезпечити фінансуванням охорони здоров'я і більше грошей вкладати в наших дітей. Треба більше будувати доріг, і, безумовно, треба краще забезпечити українське військо, в тому числі і новим озброєнням. Але давайте ми будемо не просто гаслами виступати з цієї трибуни. Давайте ми візьмемо калькулятор і просто порахуємо з вами, скільки буде коштів коштувати нам це в 2019 році. Давайте ми сядемо і просто порахуємо, а скільки економічне зростання 3 дасть нам внутрішній валовий продукт, з якого будуть сплачені українські податки. І ми подивимося, скільки у нас є ресурс, який має бути перероззподілений. Беззаперечно, сьогодні питання бюджету - це прерогатива українського парламенту. Але я хочу підкреслити, що бюджет має бути реалістичним. Ми маємо зрозуміти, що ми з вами в цей історичний період несемо відповідальність за нашу державу. Від гучних промов з цієї трибуни або з іншої сильнішою Україна не буде. Ми маємо все це усвідомлювати. Я це усвідомив. І можу вам сказати, що я глибоко переконаний, що більшість людей, присутніх в цій залі, вони теж це усвідомлюють. Тому я застерігаю від необдуманих дій. Я застерігаю від надування дефіциту бюджету. Я застерігаю від того, щоби ввести країну в колапс, підвищену інфляцію, знеціненням доходів, які можуть бути викликані в тому числі і надутими доходами бюджету і невиправданими видатками. Ми маємо це розуміти. Ви знаєте, я от чую виступи з цієї трибуни, послухайте, я розумію, що кожен бореться за своє реноме, що кожен бореться за те, як його будуть сприймати люди. То ж давайте поборемося про те, як люди будуть жити в цій країні. І не важливо, як вони будуть, який у нас буде з вами рейтинг, плюс 10, мінус 20. Давайте зробимо так, щоб просто реально зарплати зростали, а ми все робимо для того, щоб зростали в нинішніх умовах. Давайте зробимо так, щоби, дійсно, робити перерахунок пенсій, тут говорять про мінімальну пенсію. Але ж ви не говорите про те, що з 1 березня буде проведена індексація пенсій, що на пенсії закладено плюс 139 мільярдів в бюджеті і 27 мільярдів на виплату пенсій військовослужбовцям. Чому ми не говоримо про те, що коли ви зараз згадуєте про медицину, на яку виходило 4 відсотки ВВП, я хочу вам сказати, що це можна було робити, але яким чином. Тим, що з 2005 року по 2013 рік було запозичено державного боргу 50 мільярдів доларів. І в той час, коли ви фінансували десь 4 відсотки можливо було фінансувати 24 тому що брали кошти, потім вкладали їх в сумнівні проекти, потім виводили їх через офшори і країна просто ставала біднішою. А з чим залишались українці? Українці залишались з боргами. Я вважаю себе людиною абсолютно відповідальною і ні в якому разі у мене немає жодних рожевих окулярів, у мене є відчуття, а можливо навіть загострене, справедливості. І я теж страждаю від того, що люди сьогодні живуть в складних умовах надзвичайно. Але й треба говорити про те, що ми сьогодні, в даний момент, маємо зробити все залежне від нас, щоб Україна стала сильною. І якщо ви запитаєте мене про мою стратегію, моя стратегія одна – Україна має бути сильною державою. Ця базова сила, ця сила базується на декількох фундаментальних речах. Беззаперечно, українське військо, яке боронить наші кордони і дає відсіч російському агресору. (Оплески) Але ми маємо собі дати і відповідь на те питання, а чи зі слабкою економікою може бути сильною українська армія? Ні. Тому наступна позиція – це моя стратегія - сильна національна економіка. І третя позиція, яка є надзвичайно важлива, – це питання демократії, яку маємо стверджувати в нашій країні, в тому числі підвищуючи відповідальність як центральної влади, так і місцевих органів влади, які відповідальні сьогодні за колосальні ресурси. Я говорю про це як бувший міський голова. Колосальний бюджетний ресурс, який є в місцевих бюджетах, просто одні розвивають свої території, а інші туєчки з фонтанчиками будують, щоб комусь сподобатись. Але потім ми бачимо, що у них є величезні-величезні системні проблеми. І я говорю про це як фахівець, достатньо, вважаю, досвідчений в цьому питанні. І тому, я хочу попросити всіх, просто закликати, незалежно від якої партії, у нас же є єдина тільки держава. І правильно сказано з цієї трибуни, ми маємо нашу державу, ми отримали її в такому стані в якому отримали, але передати ми маємо її кращою. Тому що тут будуть жити наші діти, тут живуть наші батьки, тут живуть наші близькі і рідні, і вони сплачують оці сьогодні рахунки за ці гріхи, які були допущені в минулі періоди. Давайте не допускати помилок. Давайте врешті-решт свої власні, такі великі, маленькі амбіції, просто віднесемо в сторону і поборемося за правильні рішення, які зроблять Україну сильною. Тоді ми з честю можемо говорити про те, що ми виконали те, що послав нам Господь Бог через волевиявлення людей. Я вважаю, що це принципово важливе. Тому я закликаю абсолютно всіх бути чесними, говорити відверто. Там, де є здобутки, давайте говорити, що є здобутки. Там, де є прорахунки, давайте говорити, що вони є. Але давайте конкретно говорити, як з них виходити. Ми ж тут зараз можемо за годину наговорити ще на два бюджети країни. А як же це виконати все? І в кожного з вас є своя програма і своє бачення, але наша різниця тільки в тому, що я кожного дня займаюся тим, щоб виконувати ваші програми. Тому, шановні колеги, я хочу попросити вас єдине. Ми сьогодні розпочинаємо бюджетний процес. Прошу вас від свого імені і від всіх: давайте започаткуємо нову традицію, відповідальної, дуже чітко прорахованої, серйозної, фундаментальної роботи, без популізму, без прицілу на наступні вибори. Бо я точно знаю, що ті, хто ті, хто говорить лицемірства, ті, хто говорять те, що не вірять, але це красномовно, вони все рівно програють. Можливо, короткостроково вони будуть в фаворі, а потім вони будуть абсолютно в іншій ситуації, коли все суспільство їх буде просто зневажати. Давайте будемо достойні цього, я дуже прошу, щоб ми абсолютно системно провели цю роботу, зробили Україну сильною і глибоко переконаний в тому, що в цьому нас нічого не роз'єднує, а навпаки. Тому бажаю нам успіхів у цій складній роботі і дуже розраховую на те, що ми насправді зробимо з вами фундаментально важливий документ, виходячи з реального стану економіки і викликів минулого. У нас сьогодні більше 400 мільярдів виплат зовнішніх боргів у 2019 році, і жодний економічний ріст не може це компенсувати і не може зробити так, щоб ми їх виплатили за ці кошти. Навіть, я хочу сказати, наша боротьба з контрабандою. Щоденно за два місяці, щоденно ми збільшили сьогодні доходи бюджету, щоденно плюс 200, 300 мільйонів, і це ще тільки початок, тому що є ще багато речей, за які ми маємо боротися. Тому давайте об'єднаємося і давайте зробимо Україну сильною. Дякую за вашу увагу. З повагою до вас! Спасибі. (Оплески) ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, шановні колеги, представлення проекту Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік завершено. Номер 9000. Хочу сказати, що з цього моменту парламент переходить до обговорення цього бюджету, це вже на нашому полі сьогодні обговорення бюджету, бо відповідно до статті 154 Регламенту Верховної Ради України тепер Державний бюджет України для подальшої роботи переходить у Верховну Раду України, відповідно в бюджет…. Запрошую всіх дякую уряду за активну і дієву дискусію. І дякую всім народним депутатам за сьогоднішню плідну і змістовну дискусію. Зараз згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. О 12:45 я прошу всіх повернутися у зал, і в нас буде півгодини, ми встигаємо, на запити і година на виступи. Так ніби… І тому давайте о 12:45 рівно розпочнемо нашу роботу після перерви. Дякую. (Після

Надійшли такі запити народних депутатів України. Віктора Развадовського до Прем'єр-міністра України про виконання рішення Конституційного Суду України від 17 липня 18-го року № 6-р/2018 та забезпечення фінансування Житомирської області в частині надання компенсацій та пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Віктора Развадовського до виконуючого обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо облаштування зупинки громадського транспорту в селі Дениші Житомирського району, Житомирської області на відрізку автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці. Сергія Мельника до міністра освіти і науки України щодо виділення коштів на проведення капітального ремонту покрівлі гуртожитку Хмельницького професійного ліцею електроніки. Сергія Мельника до Хмельницького міського голови щодо обґрунтованості збільшення тарифів на перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо загострення проблем невиконання державного бюджету.

Дмитра Шпенова до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг стосовно питання незаконності окремих положень Постанови НКРЕКП "Про затвердження Кодексу газорозподільчих систем". Антона Яценка до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху. Антона Яценка до Прем'єр-міністра України щодо недопущення недофінансування дорожньої галузі. Ірини Геращенко та Марії Іонової до Прем'єр-міністра України щодо вжиття Кабінетом Міністрів України невідкладних заходів реагування для лікування за кордоном онкохворого мешканця села Білозір'я Черкаського району Черкаської області Перевізника Олега Олександровича. Ірини Луценко до першого заступника міністра соціальної політики України щодо діяльності Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування. Михайла Бондаря до міністра соціальної політики України щодо проблем з призначенням пільгових пенсій, незалежно від віку для працівників ДП "Львівугілля" через заборгованість по сплаті ЄСВ. Михайла Бондаря до Прем'єр-міністра України щодо встановлення пріоритету включення блоків ТЕС, що працюють на вугіллі українського видобутку, перед блоками ТЕС, що працюють на імпортному антрациті. Якова Безбаха до Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з питань державної служби, Державної служби України з питань праці, Міністерства соціальної політики України стосовно вжиття дієвих заходів для захисту конституційних прав на працю. Олександра Кірша до Харківського міського голови щодо облаштування місць для паркування транспортних засобів та сприяння у проведенні ремонту внутрішньоквартальних доріг у дворі житлових будинків по вулиці Героїв Праці, 4-А та Барабашова, 46-А. Олександра Кірша до міністра юстиції України щодо припинення необґрунтованого тиску та рейдерських дій з боку представників Громадської організації "Всеукраїнський союз народних реформ". Володимира Арешонкова до Прем'єр-міністра України щодо виділення додаткового обсягу видатків для оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС І-ї категорії. до Прем'єр-міністра України щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України № 551 від 11 липня 2018 року. Василя Петьовки до Прем'єр-міністра України щодо внесення змін до постанови уряду. Василя Петьовки до Прем'єр-міністра України щодо ліквідації наслідків стихійного лиха. Сергія Лабазюка до Міністерства освіти і науки України, Хмельницької районної державної адміністрації, Хмельницької міської ради, Хмельницької обласної державної адміністрації щодо застосування дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих кадрів Хмельницької області. Сергія Лабазюка до Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької міської ради, Хмельницької районної державної адміністрації щодо введення в експлуатацію ІІІ черги будинку по вулиці Лісогринівецька, 4/1 у місті Хмельницьку. Олександра Гереги та Андрія Шиньковича до міністра оборони України щодо створення та будівництва спортивно-реабілітаційного комплексу на території Старокостянтинівського військового шпиталю у Хмельницькій області. та Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра України, голови Державної казначейської служби України щодо забезпечення права громадян на доступ до правосуддя шляхом внесення доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 року (№ 845). Олексія Ленського до міністра внутрішніх справ України щодо створення комісії та проведення перевірки за участі представників ініціативної групи Спілки співвласників майнових сертифікатів колишнього КСП "Зоря" на предмет грубого порушення законодавства під час проведення процедури продажу паїв майнового фонду колишнього КСП "Зоря" у селі Соколів Пулинського району Житомирської області, проведення розслідування фактів розкрадання розпайованого майна та вчинення злочину посадовими особами Соколівської сільської ради, притягнення винних осіб до встановленої законодавством України відповідальності. Олексія Ленського до Прем'єр-міністра України щодо вжиття термінових заходів реагування, спрямованих на термінове виділення квартири інваліду, ліквідатору аварії на ЧАЄС ЧАЄС І категорії Зекову Валерію Анатолійовичу, що вже більше двадцяти років стоїть у квартирній черзі та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.1996 року (№ 1589) віднесений до списку осіб, які страждають хронічними захворюваннями, за наявності яких неможливе проживання в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами родини. Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра України, голови Рахункової палати, виконувача обов'язків міністра фінансів України щодо нецільового використання Міністерством охорони здоров'я коштів позики, що надається Міжнародним банком реконструкції та розвитку і відсутності звіту та інформації про стан реалізації проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" за 2017 – І півріччя 2018 року. Ігоря ШУРМИ до Прем'єр-міністра України, Голови Рахункової палати щодо нецільового використання коштів міжнародних організацій та міжнародної технічної допомоги Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб в рамках реалізації Державної цільової програми "Відновлення та розбудови миру в східних регіонах України" та "Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року". Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра України щодо фінансування

матеріалу із закритою кореневою системою в державному підприємстві "Львівський лісовий секційно-насіннєвий центр" за рахунок коштів державного екологічного фонду. Дмитра Добродомова до Прем'єр-міністра України щодо ситуації з недостатньою кількістю відведених місць для паркування автомобілів у містах України. Групи народних депутатів (Чекіти, Солов'я, Матківського) до Прем'єр-міністра України щодо законності рішення Комісії з питань вищого корпусу державної служби про притягнення Голови Держрезерву України до дисциплінарної відповідальності. Мустафи-Масі Найєма до Голови Служби безпеки України щодо пропозиції про застосування санкцій. Мустафи-Масі Найєма до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України щодо внесення до РНБО пропозицій про застосування санкцій. Олега Березюка до Голови Державної аудиторської служби України про надання роз'яснення щодо оплати відпускних на перехідний період. Владислава Бухарєва до Прем'єр-міністра України, першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, міністра освіти і науки України щодо необхідності виділення додаткових коштів з Державного бюджету України на 2018 рік для оснащення сучасним обладнанням міськрайонного "Інклюзивно-ресурсного центру" в місті Лебедин Сумської області. Владислава Бухарєва до Прем'єр-міністра України, голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо необхідності якнайшвидшого вирішення питання про забезпечення жителів міста Лебедин Сумської області, хворих на цукровий діабет, пільговими рецептами з інсуліну. Сергія Лещенка до виконуючого обов'язки Голови правління Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо зміни розкладу потягів задля появи додаткового маршруту Рахів-Костянтинівка з пересадкою в Києві. Сергія Лещенка до Київського міського голови щодо надання статусу скверу земельній ділянці вздовж проспекту Оболонського між будинками № 37, 39, 43 в місті Києві. до Генерального директора Публічного акціонерного товариства "Укрпошта" щодо збереження об'єктів поштового зв'язку у віддалених населених пунктах. Юрія Вознюка до виконуючого обов'язки Директора регіональної філії "Південно-Західна залізниця" щодо недопущення закриття станції Острог для роботи за пунктами 1.3 Тарифного керівництва № 4 та відновлення її належного функціонування. Федора Негоя до міністра екології та природних ресурсів України щодо наслідків техногенної катастрофи, яка сталася з 23.08 до 24.08.2018 року на підприємстві "Кримський титан". Анатолія Денисенка до Прем'єр-міністра України щодо готовності об'єктів енергетичного господарства до опалювального сезону в осінньо-зимовий період 2018-2019 років. Анатолія Денисенка до міністра соціальної політики щодо проведення аудиту Пенсійного фонду України у 2018 році. Максима Бурбака до Прем'єр-міністра України щодо невідкладного виділення землі Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України учасникам АТО. Національного банку України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, міністра енергетики та вугільної промисловості України, генерального директора Приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" щодо передбачення в інвестиційній програмі ПрАТ "Укргідроенерго" у 2018 році коштів на об'єкти соціального призначення для місті Новодністровськ Чернівецької області. Наталії Веселової до Голови Служби безпеки України щодо фінансування

Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо надання інформації про стан магістральних тепловозів ПАТ "Укрзалізниця". Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра України щодо необхідності дофінансування освітньої та медичної субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Володимира-Волинського у 2018 році. Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра України щодо необхідності дофінансування ремонту автошляху Р-19 на відрізку від міста Нововолинська до села Суходоли (Волинська область). Юрія Бойка до міністра юстиції України, міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо рейдерського захоплення фермерського господарства "Строгого О.Ф." у Зміївському районі Харківської області, перевірки правомірності дій державного реєстратора, повернення прав на агропідприємство законним власникам, встановлення винних та притягнення їх до відповідальності. Юрія Бублика до Прем'єр-міністра України, голови Полтавської обласної державної адміністрації про неналежну роботу аеропорту "Полтава", його невідповідність наданому міжнародному статусу, довготривале проведення ремонтних робіт, нецільове спрямування коштів обласного бюджету на його реконструкцію та відновлення діяльності в інтересах територіальної громади. Віктора Кривенка до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, голови Київської міської державної адміністрації, виконувача обов’язків начальника ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС у місті Києві щодо передання в податкову заставу вбудованих

до виконувача обов'язків міністра фінансів України щодо надання актуальних даних про графік виплати Державного і комерційного боргу. Олеся Довгого до Кабінету Міністрів України щодо збільшення субсидій населенню на природній газ для індивідуального опалення. Олеся Довгого до Кабінету Міністрів України щодо повернення вкладів в Ощадбанку СРСР. Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра України щодо необхідності термінового виділення належного фінансування для забезпечення виробничої діяльності та виплати заборгованості по заробітній платі Виробничого підприємства "Шахта "Гірська" Державного підприємства "Первомайськвугілля". Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України щодо державної політики у сфері ЖКГ, субсидій та негайного погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

Державної служби України з питань праці, Державної аудиторської служби України, Рахункової палати, Державне агентства резерву України стосовно необхідності перевірки фактів неефективного використання бюджетних коштів та неправомірного звільнення працівників на Державному підприємстві "Комбінат "Салют" Державного агентства резерву України. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра України щодо вжиття заходів стосовно недопущення підвищення цін на газ для потреб населення. Вікторії Войціцької до голови правління публічного акціонерного товариства Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щодо умов закупівлі газу. Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра України щодо збільшення обсягу медичної субвенції на проведення розрахунків за надані сеанси гемодіалізу, лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров'я Волинської області. до віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, віце-прем’єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, міністра культури України щодо збереження культурної спадщини та створення історико-культурного заповідника на базі селища Олика Ківерцівського району Волинської області. Юрія Дерев'янка до Міністерства юстиції України щодо надання інформації про кількість скарг на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб'єктів державної реєстрації прав або територіальних органів Міністерства юстиції, які було подано до Міністерства юстиції України та його територіальних органів за період з 1 січня 16-го року по дату отримання цього депутатського запиту, стосовно кількості скарг, які були задоволені та у задоволенні у задоволенні яких було відмовлено. Юрія Дерев'янка до голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодо необхідності вжиття заходів для здійснення ремонту мосту через річку Бистриця Надвірнянського району на дорозі загального користування місцевого значення Битків-Білозорина С 090906 та робіт по укріпленню берегів річки Бистриця Надвірнянська біля вказаного мосту. Олега Кулініча до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо необхідності внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України № 545 від 8 серпня 2006 року. Олега Кулініча до виконувача обов'язків міністра фінансів України щодо обсягів використання бюджетних коштів на державну підтримку АПК. Віталія Гудзенка до Прем'єр-міністра України щодо передачі земель запасу усіх видів призначення, які знаходяться за межами міст та селищ Білоцерківського, Володарського, Ставищенського, Таращанського,

Анни Романової до Прем'єр-міністра України, виконувача обов'язків Мміністра фінансів України щодо недопущення знищення професійно-технічної освіти та її належне державне фінансування. Анни Романової до Голови Державної служби України з питань безпечності безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо захисту споживачів туристичного продукту. Олександра Кодоли до міністра культури України щодо реставрації пам'ятки архітектури національного значення - Спасо-Преображенської церкви у м.Ніжин Чернігівської області. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра України, виконуючого обов'язки Голови правління Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо поновлення роботи станції Алтинівка Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці. до Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо вжиття заходів реагування для усунення порушень прав споживачів послуг ПрАТ "Київобленерго"

отоларингології імені професора Коломійченка Національної академії медичних наук України", Президента Національної академії медичних наук України, голови Хмельницької обласної державної адміністрації щодо забезпечення дитини з вадами слуху двома слуховими апаратами. Миколи Паламарчука та Віктора Кривенка до Генерального прокурора України щодо неналежного розслідування у кримінальному провадженні. Миколи Паламарчука до Генерального України щодо недопущення безпідставного затягування розгляду справи прокурорами прокуратури Автономної Республіки Крим. Юрія Бублика до Прем'єр-міністра України, голови Полтавської обласної державної адміністрації про аварійний стан автодоріг, що перебувають на балансі Полтавської облдержадміністрації, ігнорування звернень територіальних громад щодо необхідності їх ремонту, створення цим соціальної напруги серед громад та вчинення протестних акцій. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо надання невідкладної допомоги в проведенні лікування та забезпеченні ліками за рахунок бюджетних коштів дитини-інваліда. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України, міністра інфраструктури України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо проведення газифікації та ремонту доріг села Миколаївка Ємільчинського району. Андрія Іллєнка до Прем'єр-міністра України, Генерального прокурора України щодо вилучення підручників з вивчення російської мови з навчально-виховного процесу через їх невідповідність засадам патріотичного виховання учнів. Андрія Іллєнка до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України щодо численних скарг на відмову в наданні субсидій органами соціального захисту населення. Віктора Галасюка до міністра юстиції України щодо врахування Міністерством юстиції України результатів перевірок діяльності громадської організації "Екопарк "Осокорки". Віталія Купрія

Олександра Домбровського до тимчасово виконуючої обов'язки Міністра охорони здоров'я України щодо забезпечення лікування важкохворої дитини Марчишина Миколи. Дмитра Шенцева до Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо питань, пов'язаних зі встановленням будинкових вузлів обліку природного газу. Олександра Марченка до Прем'єр-міністра України щодо надання роз'яснення причин виникнення дискримінаційних норм оплати педагогічним працівникам згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 22 та № 23 від 11 січня 2018 року. Олександра Марченка до Прем'єр-міністра України щодо реалізації будівництва автомобільних доріг Р-04 та Р-04 та Р-17, Р-32 м. Білої Церкви. Михайла Головка до Прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки України, голови Тернопільської обласної державної адміністрації щодо розгляду звернення батьківського закладу дошкільної освіти "Ромашка" міста Ланівці, Тернопільської області. Тетяни Острікової до Голови Служби безпеки України, виконуючого обов'язки Голови Державної фіскальної служби України щодо перешкоджання в експорті деревного вугілля. Тетяни Острікової до виконувача обов'язків міністра фінансів України щодо джерел фінансування дефіциту державного бюджету у 2018 році. Сергія Рудика до Голови Кам'янської районної ради Черкаської області, Першого заступника голови Кам'янської районної державної адміністрації Черкаської області щодо зриву робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого

Сергія Рудика до Прем'єр-міністра України, міністра внутрішніх справ України, міністра юстиції України щодо відновлення конституційного права осіб на свободу світогляду й віросповідання. Андрія Лопушанського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, виконувача обов'язків міністра фінансів України щодо необхідності виділення додаткового фінансового ресурсу для погашення заборгованості по заробітній платі, яка склалась у Комунальному у Комунальному закладі "Самбірська центральна районна лікарня", що у Львівській області. Групи народних депутатів (Лопушанського, Білозір та інших. Всього 5 депутатів) до міністра освіти і науки України щодо запровадження у всіх загальноосвітніх навчальних закладах України викладання курсу "Основи християнської етики" як обов’язкового предмету. Юрія Берези до Прем'єр-міністра України щодо недопущення масових порушень права громадян придбавати житло вперше без сплати збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Юрія Берези до Віце-прем’єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо системних проблем водозабезпечення селища міського типу Черкаське та селища міського типу Гвардійське Новомосковського району Дніпропетровської області. Олега Осуховського до Голови Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, Глави Адміністрації Президента України, Прем'єр-міністра України, Ради національної безпеки і оборони України, Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України щодо негайного вжиття вичерпних заходів для збереження культурної і духовної спадщини. Олега Осуховського до Прем'єр-міністра України, Глави Адміністрації Президента України, Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України, голови Одеської обласної державної адміністрації, Київського міського голови щодо виконання вимог Закону України "Про статус народного депутата України". Групи народних депутатів (Співаковського, Продан та інших. Всього 11 депутатів) до міністра освіти і науки України щодо документів при вступі до вищих навчальних закладів. Юрія Одарченка до Голови Державної регуляторної служби України про проведення позапланової перевірки ТзОВ "Херсонрегіонгаз" у зв'язку з порушення ними вимог чинного законодавства України та вчинення протиправних дій в частині незаконного донарахування побутовим споживачам, які використовували газ без лічильників у період з травня 2015 року по січень 2016 року включно, за нормами Постанови Кабінету Міністрів України № 619 від 8 червня 1996 року. Андрія Шипка до міністра освіти і науки України щодо розгляду пропозицій громадян до проекту наказу Міністерства освіти і науки України "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти". до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо вжиття заходів забезпечення дітей, які мають захворювання на цукровий діабет необхідним препаратом інсуліну. Групи народних депутатів (Батенка, Констанкевич, Дідича) до виконувача обов'язків міністра фінансів України щодо надання роз'яснення механізму застосування на практиці положень пункту 168.4.9. Податкового кодексу України в частині сплати сум податку з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких земельних ділянок. Борислава Берези до міністра екології та природних ресурсів України щодо незаконної вирубки лісу в місті Києві. Борислава Берези до Заступника голови Національної поліції України - начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві щодо деяких питань капітального ремонту та реставрації озера Алмазне та озера Гнилуша Гнилуша у Деснянському районі міста Києва. Григорія Тіміша до Прем'єр-міністра України, виконуючого обов'язки голови правління Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо ситуації із закриттям вантажної станції Сторожинець Львівської залізниці та вжиття заходів для відновлення її роботи у повному обсязі. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України про про надання роз'яснень з питання ліквідації Директорату захисту прав дітей. Юрія Павленка до голови Київської міської державної адміністрації щодо ситуації довкола кіосків із розповсюдження преси ТДВ "Агентство Союздрук".

Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини стосовно необхідності об'єктивного розгляду колективного звернення громадян Тарасова Михайла Миколайовича та Болдишева Віктора Вадимовича, Вадимовича, які мешкають у місті Одеса, і за віросповіданням відмовляються отримувати біометричні документи, а також вирішення актуальних питань всебічного захисту прав людини і громадянина в Україні по суті звернення. Романа Семенухи до міністра соціальної політики України щодо надання інформації про кількість домогосподарств, яким призначено житлову субсидію, та надання роз'яснень з окремих питань застосування нового Порядку призначення житлових субсидій. до виконуючого обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо актуального стану фінансування та виконання робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг у 2018 році. Юрія Солов'я до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо виплати заборгованості по заробітній платі працівникам КНП Косівської центральної районної лікарні та Верховинської центральної районної лікарні Івано-Франківської області. Василя Яніцького до Прем'єр-міністра України, міністра інфраструктури України, виконуючого обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України, голови Рівненської обласної державної адміністрації щодо катастрофічного стану ділянки автомобільної дороги загального користування Т-18-08 Зарічне-Борове-Стара Рафалівка-Полиці на відрізку км 41 та 81 (від села Рудка (Біле Озеро) до села Полиці Володимирецького району Рівненської області). Василя Яніцього до Прем'єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, міністра освіти і науки України, голови Рівненської обласної державної адміністрації щодо необхідності фінансового забезпечення відновлення будівництва загальноосвітньої школи № 6 в місті Вараш Рівненської області. Олександра Дехтярчука та Василя Яніцького до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, виконувача обов'язків міністра фінансів України щодо належного фінансового забезпечення заходів з інсулінотерапії у закладах охорони здоров'я Рівненської області. Віктора Вовка до міністра закордонних справ України щодо дій Міністерства закордонних справ України, спрямованих на реалізацію засад зовнішньої політики, визначених в постановах Верховної Ради України стосовно реалізації безпекових гарантій. Віктора Вовка до голови Національної поліції України, Генерального прокурора України щодо розслідування фактів захоплення влади в селі Яблунів Канівського району Черкаської області. Юрія Солов'я до виконуючого обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України, міністра інфраструктури України щодо ремонту автомобільної дороги Р-62 Криворівня - Чернівці на ділянках нульового

для виконання вантажних операцій. Івана Мельничука до директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної державної адміністрації, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо забезпечення медичною допомогою та виробами медичного призначення Валентини Булеги. Івана Мельничука до Прем'єр-міністра України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо облаштування комерційних вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних. Оксани Білозір до Прем'єр-міністра України про включення Антитерористичної

щодо неправомірного закриття кримінального провадження за фактами незаконного розірвання договорів оренди земельних ділянок. Юрія Левченка до Міністра інфраструктури України щодо забезпечення можливості купівлі проїзних квитків Укрзалізниці через мережу Інтернет для людей з інвалідністю з урахуванням відповідних знижок. до Харківського міського голови щодо руйнування житлового будинку. Юрія Тимошенка до керівника Білоцерківської виправної колонії (№35), керівника Державної установи "Київський слідчий ізолятор" щодо можливого неправомірного застосування засобів фізичного впливу до ув'язненого. Олександра Нечаєва до міністра екології та природних ресурсів України щодо ситуації у Херсонській області у зв'язку з катастрофою у місті Армянську Автономної Республіки Крим. Ігоря Алексєєва до генерального директора комунальної корпорації "Київавтодор" дорожнього покриття автомобільних шляхів у Голосіївському районі міста Києва. Ігоря Алексєєва до генерального директора комунальної корпорації "Київавтодор" щодо утримання дорожнього покриття автомобільних шляхів у Подільському районі міста Києва. Михайла Головка до міністра енергетики та вугільної промисловості України, голови правління Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»,

щодо вирішення проблемних питань системи охорони здоров'я Львівської області. Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра України щодо впровадження електронного навчального видання "Електронний підручник" та приведення його у відповідність з вимогами сучасності. Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра України щодо неухильного та повного виконання судового рішення про виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам. Ярослава Маркевича до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо порушення прав споживачів природного газу. Ірини Суслової до виконуючого обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України, міністра інфраструктури України щодо забезпечення задовільного стану дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-09. Оксани Юринець до міністра освіти і науки України щодо забезпечення безпеки шкіл та закладів дошкільної освіти. Едуарда Матвійчука до Міністерства соціальної політики України, Одеської обласної державної адміністрації, Одеської міської ради стосовно необхідності надання всебічної допомоги ветерану праці жительки міста Одеси Ангеліній Валентині Никифорівни щодо забезпечення належних та безпечних умов проживання. Павла Дзюблика до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо незаконного видобутку піску китайською компанією Sinohydra Corporation Limited при будівництві дороги північного об'їзду міста Житомир. Богдана Матківського до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України про надання інформації щодо Єдиної державної бази даних медичних оглядів певних категорій осіб в системі охорони здоров'я. Богдана Матківського до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Львівської обласної державної адміністрації, голови Львівської обласної ради щодо надання додаткової субвенції для забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет міст Дрогобич, Стебник, Борислав, Дрогобицького району Львівської області. Руслана Демчака та Олександра Ревеги до голови Житомирської обласної державної адміністрації, голови Вінницької обласної державної адміністрації щодо включення відрізку автомобільної дороги Т-06-06 "Бердичів - Іллінці" від міста Погребище до селища міського типу Ружин до переліку об'єктів ремонту автомобільних доріг Вінницької та Житомирської областей у 2019 році. Руслана Демчака до Генерального директора Публічного акціонерного товариства "Укрпошта" щодо неприпустимості скорочення роботи та кількості працівників відділень ПАТ "Укрпошта" в Оратівському районі Вінницької області. Ми завершили зачитування запитів. Зараз ми переходимо до розділу "Різне". Я подовжу роботу на 15 хвилин для того, щоби ми мали годину для виступів у "Різному". Буквально ще декілька хвилин, і я запрошую всіх депутатів до залу, тих, які мають намір… Я прошу народних депутатів, коли вас немає в залі… От я звертаюся до всіх тих, хто дуже кричать. Коли вас немає в залі, то я так само оголошую і чекаю, поки ви повернетеся. А потім, коли ви запізнюєтеся, я звертаюся конкретно до депутата, і ви стоїте і проситеся: "Дайте виступити, бо я спізнився". Тому я стараюся, щоби всі мали однакові можливості.

Прошу, шановні народні депутати, підготуйтеся для запису. Прошу провести запис. Ви пам'ятаєте, що я даю можливість виступити тільки тим, хто персонально брали участь в записі. Прошу.

Запрошую до слова народного депутата Вовка. І я прошу, колеги, також щоб ви дотримувалися Регламенту для того, щоби максимальна кількість людей могла виступити. Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, команда Олега Ляшка підтримала вчора включення до порядку денного та направлення до Конституційного Суду змін до Конституції України щодо курсу на ЄС та НАТО. Водночас ми маємо суттєві зауваження до тексту пропозицій Президента Порошенка, які, схоже, готувалися поспіхом до початку виборчої кампанії. Можливо, в Адміністрації Президента і хотіли як краще, а вийшло як завжди. По-перше, в конституційній преамбулі слід говорити про незворотність європейського та євроатлантичного цивілізаційного вибору України. Адже цивілізаційний вибір – це поняття на віки, це стратегічне місце України в сім'ї вільних народів Європи назавжди, а курс, він тимчасовий на десятиліття. Не треба також вносити плутанину щодо ідентичності. Українці мають українську ідентичність, як французи – французьку, а німці – німецьку, а не якусь абстрактну європейську. А об'єднують усі ці європейські народи спільні європейські цивілізаційні цінності. Але головне заперечення викликає недолуга пропозиція вилучити з Конституції України пункт 14 "Перехідних положень" щодо іноземних військових баз, що стане стратегічною помилкою. Це рівнозначно фактичній позаблоковості України на весь період, аж поки ми не вступимо колись в майбутньому до НАТО. Це прирікає нас на одиноке військове стримування російського агресора на всі ці, можливо, довгі роки. Це також суперечить самому курсу на членство України в НАТО. Натомість буде правильно прийняти нову редакцію пункту 14, що дозволить ще до нашого вступу в НАТО розміщення на території України об'єктів інфраструктури альянсу та військових формувань держав-членів НАТО на двосторонній договірній основі. Нова редакція пункту 14 стане практичним втіленням більш декларативних змін до інших статей. А головне, запорукою тривалого миру для українців буде як наша власна сильна українська армія, так і розміщення в Україні на договірній основі об'єктів інфраструктури НАТО та окремих військових формувань країн-членів альянсу. Тож президентський законопроект необхідно обов'язково доопрацювати із внесенням в нього відповідних поправок вже після зауважень Конституційного Суду. Радикальна партія Олега Ляшка переконана, що зміни до Конституції вимагають ґрунтовного державницького підходу. Ними не можна легковажити. На терезах доля України. Дякую. Дякую вам. Запрошую до слова народного депутата Голуба. 13:22:06 ГОЛУБ В.В. Шановна пані головуюча, шановні колеги, дорогі українці! Я як депутат-мажоритарник постійно їжджу на свій виборчий округ. А тому хотів би сьогодні поговорити про стан доріг в Черкаській області. Наразі це одна з найбільш важливих проблем мешканців Черкащини і взагалі, я вважаю, що і не тільки Черкащини. Тільки за останні декілька місяців люди неодноразово перекривали дороги, аби достукатися до місцевої та обласної влади. Наочний приклад. Вчора, 20 вересня, люди вийшли на безстрокову акцію протесту і перекрили дорогу Н-16 біля села Геронимівка Черкаського району. Це вже не перший такий випадок. Після того, як люди перекривали дорогу у серпні, обласна влада пообіцяла розпочати ремонт 15 вересня. 15 вересня минуло, а з ним і обіцянки посадовців. Тому люди вийшли знову і пообіцяли стояти, аж поки не почнуть ремонтувати. Для інформації про те, що це державна дорога, яка знаходиться на балансі Служби автомобільних доріг Черкаської області, і відтак саме вони відповідальні за ремонт і фінансування цієї області, а також куруючий заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації. Загалом на Черкащині дуже цікава ситуація з дорогами. Цього року уряд виділив на ремонт доріг безпрецедентну суму в 47 мільярдів гривень. З 1 січня цього року 123 тисячі кілометрів доріг передано на обласний рівень, на їх утримання передбачено 35 відсотків коштів Дорожнього фонду, який також запрацював з цього року. У 18-му році бюджет обласних доріг складає 11 мільярдів і станом на середину липня, єдина область на всю нашу державу, яка не використала жодної гривні, була Черкаська область. При цьому на Черкащині було виділено 391 мільйон гривень. Чому так? Потрібно запитати, напевно, у голови обласної державної адміністрації, його заступника, який веде транспортну інфраструктуру, а також інших відповідальних осіб за стан транспортної і дорожньої інфраструктури в області. Але це нагадує або цинізм, або банальний саботаж. Я хочу звернутись з цієї високої трибуни до очільника уряду з проханням. Шановний Володимире Борисовичу! Місцева влада формує образ влади центральної. Зверніть, будь ласка, особливу увагу на ситуацію з ремонтом доріг у Черкаській області. Крім того, я прошу мій виступ, шановна пані головуюча, відправити як депутатський запит з проханням виділити додаткові кошти на ремонт автошляху Н16 біля біля села Геронимівка. Люди там будуть стояти до останнього. Безвідповідальність та цинізм місцевих чиновників довів їх до стану відчаю і ніхто більше терпіти такої ситуації не буде. Я зі своєї сторони беру цю ситуацію на особистий контроль, закликаю уряд зробити те саме. Ми ніколи не зможемо повернути довіру до влади, поки безвідповідальність та брехня пануватимуть в Україні. Дякую щиро за увагу.

Це є вимога брати персонально участь у роботі засідань Верховної Ради. Персональну участь в роботі парламенту – це є вимога роботи. Продовжуємо роботу. Запрошую до слова народного депутата Кривошею, Дякую моєму колезі Владу Даніліну, який передав мені слово. Шановні колеги, я хотів би звернутись, шановні українці, хотів би звернути на проблеми, які кояться у нас в Київській області. Зокрема звернути на це голову Київської обласної державної адміністрації Олександра Горгана. Горгана. Йому важко, я знаю, на нього тиснуть з різних сторін різні політичні сили, тому що йому потрібно вносити зміни до бюджету області, йому потрібно приймати досить серйозні рішення, на які, на жаль, він, маючи досить малу підтримку депутатів в обласній раді, не може приймати відповідних рішень. Разом з тим, я хотів би звернутися до депутатів обласної ради, зокрема до до Комісії з питань бюджету, відносно того, що сьогодні на комітеті, у себе на комісії, вони будуть розглядати питання у тому числі тарифних ставок, зокрема можливого підняття тарифів по окремим районам, районним центрам Київської області. Я хотів би звернути увагу саме на місто Богуслав і Богуславський район. На сьогоднішній день існує тенденція можливого підняття тарифів у місті Богуславі і Богуславському районі. Це стосується у першу чергу закладів освіти, закладів медицини, культури. Цього робити неможливо по одній простій причині. Два роки назад ми мали такий уже прикрий факт, коли у Богуславському районі були завищені тарифи аж на 40 відсотків. Після суттєвого втручання і мого, і місцевих окремих депутатів, громадськості, цілого ряду активістів цей тариф було зменшено більше ніж на 20 відсотків. Але, разом з тим, на сьогодні Богуславтепломережа на чолі з головою районної адміністрації, головою районної ради досить активно хочуть підняти знову тариф. При цьому на підприємстві, яке обслуговує тепломережі, немає керівника вже декілька місяців, немає ніякого звіту перед депутатами районної ради, тобто ми фактично не розуміємо, яке фінансове становище даного підприємства. І найжахливіше, що такі факти непоодинокі, не тільки у Богуславському районі, а я відчуваю, по всій країні. Таким чином, місто Богуслав і Богуславський район, Богуславтепломережа, яка використовує альтернативні енергоносії, повинна регулювати тариф не з метою збагачення власних кишень, а з метою зменшення тарифних ставок на опалення для простого населення і для комунальних закладів. Паралельно разом з тим хотів би звернути ще на одну проблему – це дорога між містом Миронівкою і Богуславом, зокрема в селі Владиславка. Досить кричуще питання. Були оголошені тендерні процедури. 81 мільйон, умовно кажучи, тендерні процедури завершені, є переможець. Я звертаюсь до всіх, хто до цього питання причетний і хто має відношення посприяти якнайшвидшому вирішенню даної проблеми і зробити дорогу у селі Владиславка.

Чому українцям дуже часто не потрібно те, за що росіяни готові платити гроші? Чому росіяни фальсифікують історію, а ми не хочемо використовувати свою? В Деснянському районі в місті Києві є така історична пам'ятка, як Городець Пісочний. Вона знаходиться біля озера Гнилуша, це розташовано недалеко від колишньої річки Радосинь. Історичне місце, місце, яке відоме, де Ярослав Мудрий підписував з чернігівськими князями свої рішення, місце, яке є не тільки історичною пам'яткою, а місце, навколо якого можна робити багато для реставрації історії України, місце, яке може стати культурним парком в Україні, не тільки в Києві, але його взагалі не розбудовують. Ні. Інше. В КМДА пішли іншим шляхом, вони зробили інакше. Вони записали цю пам'ятку як болото. Виписали тендер, на якому якась приватна компанія, яка належить до близьких кругів людей, які керують Києвом, повинна очистити і знищити цю пам'ятку. Дуже цікава історія. Я звертаюсь зараз до пана мера. Пан Кличко, прошу вас врахувати це як офіційний запит. Я розумію, що вам до цього немає взагалі інтересу, але так сталося, що це історична пам'ятка України, історична пам'ятка Києва, це базиз для киян. Я прошу вас зупинити знищення історичної пам'ятки, яка вписана в реєстр за номером 806 "Городець Пісочний" і яка може бути знищена завдяки вашим посіпакам. Я хочу, щоб українці мали дійсно реальну історію, а не вигадану, як у росіян. Саме для того я прошу вас втрутитися в це питання. Окрім того, я прошу прокуратуру міста Києва

ці гроші використати на знищення історичної пам'ятки, яка потрібна Україні. Я розумію, що зараз дуже вчасно використовують такі слова: "історія", "патріотизм". Треба не словами, а ділами, справами доказувати, хто ти є. Саме тому, або Кличко втручається в це питання, або він має персональну зацікавленість в тому, щоб це було зруйновано і там і далі намивали пісок. Бо це дуже великий бізнес. І хочеться побачити, чиї інтереси він буде захищати зараз. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Олега Ляшка, йому передали слово його шестеро колег. Регламент - 18 хвилини.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, ви скрізь зустрічаєте мене як народного лідера, за що я вам дуже вдячний. Як казав Теодор Рузвельт: "Різниця між лідером і босом проста. Лідер працює відкрито, бос - зарито. Лідер веде за собою, бос - наганяє". Я веду за собою. Навчаю новому. І разом з вами змінюю нашу країну. Мені часто закидають, що я приїжджаю до вас у міста і села, сідаю на трактор, вдягаю каску металурга, чи дою корову, ізображаю із себе простого хлопця. Піарюся. Ні. Я стаю кожним з тим людей, з яким зустрічаюся, щоб на своїй шкурі відчути їхні проблеми та вирішувати їх. Коли я приїжджаю в Добропілля на Донеччину - я шахтар, такий самий, як Лідія Степанівна, яка підійшла до мене у Добропіллі і пожалілася, що, проробивши на шахті 40 років, отримала лише 1800 гривень пенсії. І щоб допомогти їй та сотням тисяч шахтарів, я маю спуститися в шахту, відчути на собі, як вони важко працюють, і вибити їм достойну пенсію. Коли я приїжджаю в Маріуполь - я металург, як і 300 тисяч робітників галузі, які через бездарну політику влади, через бездумний вивіз металобрухту, могли лишитись без роботи і зарплати. Саме тому я був у мартенівському цеху. І після цього наша команда добилась ухвалення закону, який усунув проблему браку сировини. Я їхав тими ж дрогами, як і ви до Маріуполя, від яких лишились одні напрямки. І я доніс до влади цю проблему, і ми вибиваємо гроші на ремонт дороги до Маріуполя і реконструкцію залізничного сполучення. Я був у гуртожитку для переселенців, на який ми разом із мером Маріуполя Вадимом Бойченком вигризли чималі кошти, бо від долі цих людей ні я, ні ви не застраховані. Коли я приїжджав до свого рідного Чернігова, де влітку стався потоп, я був одним із тих людей, які, засучивши рукава, рятували свої домівки. Люди, які попали в біду, - це я, бо для мене немає чужої біди. І завдяки нашій команді 86-річна Ганна Степанівна, яка втратила дім і все нажите майно, не втратила віру в людей. Коли я був нещодавно в своїй рідній Комарівці, де навчався в інтернаті, я відчув себе листоношею таким, як мої землячки Таня і Лєна. Я підняв їхні величезні сумки з газетами і зрозумів, як важко вони працюють за копійки. Та навіть з цієї роботи їх хочуть звільнити, бо "Укрпошта" вирішила скоротити кількість поштових відділень. Я виступив з трибуни, щоб захистити Таню і Лєну, і тисячі таких, як вони. І "Укрпошта" скасувала своє рішення про закриття поштових відділень. Коли я два дні тому був в Одесі на відкритті сучасного центру діагностики онкологічних захворювань, я бачив білі сльози в очах людей, для яких цей центр остання надія. Я відчув себе одним із них, відчув себе родичем цих людей, які хочуть мати найменший шанс на життя, який ми не можемо втратити. Тому ми боремося за те, щоб ліки були доступними і щоб люди не помирали через безгрошів'я і безнадію. У Співаковці на Луганщині я був маленьким хлопчиком Данею, який плакав, бо його тато, Віталік, працює чорноробочим в сусідньому селі, бо в рідному селі немає роботи. його тато заробляє всього 750 гривень, і за ці гроші батьки не змогли зібрати свого сина в школу. Поки в країні плаче хоч одна дитина, я не можу спати спокійно. В Новоайдарі - я артилерист Вася, із Житомирщини, із Бердичева, якому щойно виповнилося 19 років і якому я, на жаль, не захопив подарунка, тому віддав свій годинник. Я – це він. Тому що хочу, щоб він живим повернувся додому і з перемогою, щоб він мав всі засоби захисту, нормальне харчування, техніку. На Харківщині, я той фермер, який бореться з рейдерами за право працювати на рідній землі, в рідному підприємстві, створеному власними силами. На Київщині - я молодий хлопець Іван із села Добраничівка на Переяславщині, з багатодітної родини, де дев'ятеро дітей, який, щоб прогодувати своїх молодших братів і сестер, вимушений їхати на заробітки в Польщу збирати полуницю, бо не може знайти роботу з гідною зарплатою у рідному селі. Я повернув Івана додому, створю, як для себе, йому всі умови для достойного життя, бо і сам лишуся тут, де живе моя родина, моя дружина, моя донька, моя мама. Тут моя країна. І нам разом з Іваном і мільйонами таких, як Іван, українців піднімати нашу рідну країну з колін. І коли в Івана буде робота і достойна зарплата, от тоді я буду справді задоволений. Я буду кожним з вас, щоб більш ефективніше захищати ваші інтереси, а кожен з вас має бути Ляшком, який рве за своїх і бореться кожний на своєму рівні за краще життя для людей. Пам'ятаєте, як у трьох мушкетерах? Ляшко - за всіх і всі - за Ляшка. Переконаний, що порядок в країні треба наводити залізною рукою. Саме тому я за жорстку, але справедливу владу, бо демократія закінчується там, де починається хаос, анархія, безлад і бардак. Саме тому як Президент я ліквідую паралельні силові органи, створені в Україні під зовнішнім управлінням. Президент Ляшко не буде маріонеткою зовнішніх кукловодів, як зараз Президент Порошенко. Замість хаосу в країні, буде наведено жорсткий, але справедливий порядок. Силовики будуть між собою не яйцями мірятися, а ловити злочинців, за що їм люди платять космічні зарплати. Тільки сильна вертикаль влади зможе відновити базові права українців: на освіту, на медичну допомогу, на захист і на достойне життя. Дуалізм у владі призвів до того, що ніхто нізащо не відповідає. Сотні тисяч чиновників отримують космічні зарплати тільки за те, що змушують людей оббивати пороги кабінетів. Судова гілка влади, яка повинна бути незалежною, повністю під Президентом, телефонне право працює знову, а закони не працюють. Виконавча гілка влади – уряд, який має звітувати перед парламентом, повністю вийшов з-під контролю. Більшість міністрів ігнорують навіть засідання комітетів, ініціативи та звернення народних депутатів. Законодавча гілка влади не виконує свою функцію ще й тому, що половина депутатів просто не ходять на роботу, мажоритарна виборча система відкриває двері у владу пройдисвітам, які займаються тільки своїм бізнесом. Повністю розбалансована правоохоронна система. Понастворювали нові органи: НАП, САП, НАЗК, - які повністю дублюють повноваження ГПУ, СБУ, МВС. вони зайняті розборками між собою, і це бачили всі українці два дні тому, коли в центрі Києва ледь не пострілялися два спецнази, і тиском на опозиційні політичні сили. А в цей час злочинність на вулицях зростає. У бабусь пакети на виході з магазину виривають, з вулиць… з рук, а чиновники з "Нафтогазу", "Укравтодору", "Укрзалізниці" кладуть собі в кишені мільярди, але їхню корупційну діяльність ніхто не розслідує. Наші пропозиції до Конституції. Ліквідація посади Прем'єр-міністра. Президент несе повну відповідальність за все, що відбувається в Україні, так, як це в Закони про імпічмент Президента і тимчасові слідчі комісії, щоб Президент був підконтрольний і його можна було притягнути до відповідальності. Скорочення чисельності депутатів до 250 чоловік; скасування мажоритарної виборчої системи, імперативний мандат, можливість відкликати депутата, який не працює, який не ходить на роботу, скорочення кількості міністерств і комітетів, чиновницького апарату по всій країні. Ліквідація зайвих та новостворених правоохоронних органів, які не довели свою ефективність, але на утримання яких йдуть мільярди коштів, зібраних з народу. Менше чиновників, більше людей праці. Виборність суддів і прокурорів. Геть усіх старих представників цієї гнилої системи! Ми пропонуємо, щоб народ мав право обрати нових на прозорих виборах. Головні стратегічні зміни. Закріпити землю за українськими фермерами, щоб транснаціональні глитаї не скупили наше головне багатство за безцінь. Цю ідею парламент вже підтримав учора, включили до порядку денного. І я дякую всім депутатам, які підтримали нашу стратегічну ініціативу. Наведення порядку в державі також передбачає відновлення суворого контролю за якістю продуктів харчування, санітарних та пожежних інспекцій в установах, контролю за цінами на ліки, на продукти першої необхідності. Ми зробимо країну успішною, з якої ні нам, ні нашим дітям не захочеться виїжджати. Ми разом з вами, шановні українці, зробимо її такою. Бо я вже не один, нас 20 депутатів в парламенті, понад дві тисячі депутатів від Радикальної партії в обласних, районних і місцевих радах, 50 членів Радикальної партії по всій країні. Ви всі – це Ляшко, так само як і я - це ви. Я хочу, щоб ви всі відчували свою відповідальність і робили нашу країну кращою, заможнішою, щасливою. Разом до перемоги! Ваш Олег Ляшко.

Запрошую до слова народного депутата Войціцьку. Там залишилося 6 хвилин з того регламенту. Прошу, народний депутат Войціцька, народний депутат Люшняк, народний депутат Люшняк. Шановна пані головуюча, колеги народні депутати, український народе! В 2015 році після ліквідації сільськогосподарської інспекції і створення нового, великого, мегамасштабного органу, який називається Держспецслужба, забули, що аграрії, крім підтримки, потребують ще законодавчої підтримки. Що сьогодні сталося на ринку? Немає такої функції в держави, вона ліквідована, як арбітраж зерна. Аграрії, які вирощують свою продукцію, відправляють в порти, і міжнародні міжнародні трейдери, якщо їм не подобається якість, вони занижують ціну, і аграрії змушені віддавати свою ціну… продукцію набагато дешевшими цінами, які є на біржових ринках. Тому звертаюся до Прем’єр-міністра України врегулювати дану ситуацію, наділити цими повноваженнями Держпродслужбу чи інші структури, які у міністерстві, і щоб люди мали звернутися до кого і доказати то, що продукція, яка ними вирощена, насправді, є якісною, і отримати за неї справедливу ціну. я з цієї трибуни сказав, що В'ячеслав Володимирович Єрьомін, який сьогодні є директором ПАТ "Укрзалізниця", департаменту, закрив станцію "Буча". Я хочу вибачитися перед ним, тому що станція була закрита, насправді, на реконструкцію. Вона відновила свій рух і працює в звичайному руслі. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую. Запрошую до слова народного депутата Войціцьку. Дякую. Бондар Михайло, 119-й виборчий округ, Бродівщина, Бужчина, Камінеччина, Радехівщина. Територіальні громади звертаються до мене з проханням сприяти перегляду дотаційної політики держави по відношенню до ОТГ. Обсяги дотацій місцевим бюджетам з державного бюджету визначаються за формульною методикою. Але оскільки показники столиці не враховуються у формулі, то розрахункова середня по державі податкова спроможність є суттєво нижчою від реальної. На прикладі ОТГ 119-го виборчого округу, якщо говорити про Жовтанецьку ОТГ, то сума недоотриманої базової дотації в 2019 році очікується в розмірі 2 мільйони 208 тисяч при 2 мільйони 331 тисячі гривень базової дотації, які були передбачені для бюджету Жовтанецької ОТГ у 2018 році. Відповідно на місцеві бюджети впадуть додаткові видатки, які мали би піти на розвиток громади, а фактично підуть на утримання установ освіти і медицини, що суттєво відобразиться на фінансовому стані Жовтанецької ОТГ. До складу Кам'янки-Бузької ОТГ увійшло 4 сільські ради: Батятицька, Желдецька, Зубівмостівська, Прибужанівська сільські ради. Законом України про Державний бюджет на 18-й рік бюджету Кам'янки-Бузької ОТГ встановлена реверсна дотація в сумі 3 мільйони 827 тисяч гривень, яка передається у державний бюджет щодекадно і в повному обсязі. Проте згідно даних департаменту фінансів Львівської ОДА, всі 4 сільські ради, які ввійшли в об'єднану територіальну громаду, мають індекс податку спроможності менше 0,9, тобто по своїй суті є дотаційними. Вже у поточному році у процесі формування всіх необхідних структур виникла проблема у недостатності фінансового ресурсу, зокрема обсяг медичної субвенції не забезпечує в повному обсязі потреби на заробітну плату, медикаменти, поточне утримання установ охорони здоров'я. Не передбачені видатки на утримання територіального центру надання соціальних послуг, відсутні асигнування на фінансування пільгового проїзду окремих категорій громадян у громадському транспорті, пільги місцевого значення, реконструкцію водопровідних і каналізаційних мереж тощо. Станом на 1 серпня 18 року до держбюджету вже вилучено 2 мільйони 657 тисяч. У проекті Закону про держбюджет 19 року для Кам'янки-Бузької ОТГ визначено обсяг реверсної дотації у сумі 2 мільйони 9 тисяч. Тому з метою забезпечення в повному обсязі заробітної плати працівникам установ, оплати комунальних послуг енергоносіїв, інших видатків першого характеру звертаюсь до до Міністерства фінансів, щоб переглянули якраз дотаційну політику по відношенню до об'єднаних територіальних громад. А відповідні листи з обґрунтуванням мною були надіслані… Дякую. І я запрошую до слова народного депутата Суслову. Шановні народні депутати, відповідно до наданої Міністерством освіти і науки України інформації станом на 1 вересня поточного року було здійснено перепідготовку більше 40 тисяч вчителів за програмою "Нової української школи". Загальний обсяг коштів на вказані вище цілі відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 4 квітня 2018 року становить понад 370 мільйонів гривень. Відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки програм та згідно з розпорядженням розпорядженням Кабінету Міністрів України організація і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалась закладами післядипломної педагогічної освіти, які були повинні залучити на основі цивільно-правових угод до виконання відповідних програм і тренерів, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які працюють за кодом КВЕД 85.5, практичний досвід роботи яких становить не менше 1 року. Типовою освітньою програмою по підвищенню рівня кваліфікації вчителів передбачено обов'язкову і вибіркову частину, причому обов'язкова частина складається з очних сесій – 60 годин, тобто фактично 8 робочих днів, та дистанційного курсу – 60 годин, і охоплює фахові навчальні модулі. Під час 3-ї сесії повинна була відбутися презентація авторського творчого продукту, тобто або проект, технологічне портфоліо, навчально-методологічні розробки і так далі. Але ми цього не побачили. Всього перепідготовлено понад 40 тисяч вчителів, до перепідготовки яких було залучено 434 тренери. У зв'язку з вищевикладеним виникає дуже велика кількість питань, а саме: чи можуть вважатися достатніми заходи Міністерства освіти і науки України для забезпечення якісного підвищення кваліфікації вчителів, які впроваджують новий державний стандарт початкової освіти за програмою "Нова українська школа" за умови, що на її проведення на очних сесіях було виділено всього-на-всього 60 годин, а це фактично всього-на-всього 8 робочих днів. Друге. Чи може вважатися ефективним проведення перепідготовки 40,5 тисяч вчителів, враховуючи, що її проведення здійснювалося всього лише 1600-ма тренерами? Третє. Чи були фактично проведені очні заняття з тренерами та педагогічним персоналом та чим це можна підтвердити: акти виконаних робіт і так далі, будь-які документи? Четверте. Чи залучались до проведення вищезазначеної перепідготовки сторонні юридичні особи та фізичні особи-підприємці? Якщо так, чи мають вони відповідні ліцензії. Ці питання та багато інших питань виникають. Але єдине питання: як ви думаєте, чи можна за такий короткий період часу, використовуючи 370 мільйонів гривень, взяти і підвищити рівень кваліфікації більше 40 тисяч вчителів? Я думаю, що ні. Прошу вважати мій виступ депутатським запитом до міністра освіти і науки. Дякую. Дякую. Ми вже маємо три виступи, які я прошу оформити як депутатські запити, ті, що були названі впродовж виступів у "Різному". Запрошую до слова народного депутата Кривенка. Йому ще передав слово Паламарчук. І регламент – 6 хвилин. Прошу. Дякую, пані головуюча! Віктор Кривенко, Народний Рух України. Шановні колеги, шановні наші телеглядачі! Сьогодні уряд представив проект бюджету на 19-й рік. середу ми його розглядали на нашому профільному бюджетному комітеті. Хочу подякувати уряду, що вже третій рік вчасно вноситься проект бюджету. У громадськості, у експертів, у зацікавлених сторін, місцевої влади є можливість його детально проаналізувати і внести свої пропозиції, суб'єктом подання яких в тому числі і я готовий бути. Тобто виходьте через Фейсбук, через мою офіційну електронну адресу. Як заступник голови бюджетного комітету ті речі, які які співпадають з програмою Народного Руху України, я буду вносити як пропозиції. А далі будемо разом переконувати колег-депутатів і уряд, щоб вони були враховані. Деякі пропозиції, які не враховані, або які хотілось би чіткіше прописати, я хочу зараз озвучити. Перше – це питання розвитку нашого виховання дітей, патріотичного виховання. Це підтримка "Пласту". Два роки підряд, як ми фінансуємо заходи "Пласту" в обсязі 5 мільйонів. В цьому році я не бачу в проекті бюджету окремої строчки. Буду подавати її. Разом з колегами ми утворили міжфракційне об'єднання "Пласт" в парламенті. Понад 50 народних депутатів, які підтримують ці ініціативи. Це не політична діяльність. І це я підпишу. Друге. Зараз є такий проект "Право на освіту". Уже в ОХМАТДИТі відкрилась перша школа для діток, які тривалий час перебувають на лікуванні, щоб вони не випадали з освітнього процесу. Є діти, які, на жаль, роками лікуються. І Наталка Мосійчук координує цей проект, уже зібрали гроші на "1+1" і побудували цю першу школу, і треба закласти гроші на оплату вчителів на наступний рік. Зараз дякую і пані Гриневич, і пані Супрун, що підтримується це і МОЗом і МОНом. І цю поправку я подам. Колег запрошую депутатів так само до неї долучатися, щоб це могла бути багатопартійна ініціатива. Дно поглиблення Дніпра. Ви всі знаєте, що дороги на півдні розбиті в першу чергу зерновозами. Є розрахунки Міністерства інфраструктури, що якщо поглибити Дніпро (це буде коштувати близько 100 мільйонів то економія тільки на ремонтах може бути більше 1 мільярда в рік, тільки на ремонтах доріг. Я подам ці поправки. Прем'єр-міністр особисто мені і пану Вадатурському, і іншим колегам, які ініціюють поглиблення, обіцяв ці речі два роки підряд. Будемо третій рік так само вимагати, наполягати. Підтримка української пісні. У цьому році ми зробили перші кроки, ще 8,7 мільйонів гривень, які… навіть не 8,7, а 11,7 мільйонів гривень, які міністерство ще не використало на цей напрямок. Буду подавати і на наступний рік. Підтримка закупівлі вітчизняного автотранспорту. У нас чудові підприємства "Електрон" у Львові, "Татра-Юг" на моєму рідному "Південмаші", які виробляють конкурентоспроможну техніку. Київ і багато інших міст воліють чомусь закупити імпортне. І вони говорять, що ми будемо купувати вітчизняне, якщо ви відродите ту програму, яка в 15-му році діяла, теж я її ініціював, коли уряд давав компенсацію 30 і тоді міста готові закуповувати нашу техніку. Це наші робочі місця, це вкрай важливу. Питання уточнення розділу по державним гарантіям. Держава повинна підтримувати масштабні проекти. Один з таких проектів – це шахта "Любельська". Ми, якщо почнемо видобувати власне вугілля на Львівщини, фактично повністю замістимо імпорт, який зараз йде з країни-агресора, під 2 мільярди доларів щорічно виходять в Росію. Куди ми тільки не зверталися. Поки що уряд нас не чує, що треба знайти механізм, як дати гарантії інвесторам, які готові за свої кошти цю шахту будувати. Це і робочі місця для шахтарів, і багато інших позитивних для економіки моментів. Підтримка Експортно-кредитного агентства. Сьогодні про це багато говорили. Це ганьба: 79 мільйонів на наступний рік. Знову 2 роки як проголосований закон саботується урядом, необхідно збільшувати фінансування і активно в цьому напрямку працювати. Необхідно закласти не менше 100 мільйонів гривень на український культурний експорт, такий аналог British Council, французької інституції, яка просуває культуру, освіту, і підтримувати нашу діаспору, в тому числі і фінансово. Необхідно добудувати містоперехід в Херсоні. В цьому році по моїй поправці разом з колегами пішли гроші з державного бюджету. Це дуже важливий інфраструктурний об'єкт об'єкт для Херсону, який фактично розрізаний залізницею навпіл. В наступному році треба не менш 50 мільйонів гривень, щоб ми цей проект завершили. Величезне питання і недофінансування по чорнобильцям. Я говорив з урядовцями, і ці речі ми будемо оформлювати і подавати як свої пропозиції. Необхідно закласти уже в проекті бюджету ті втрати, які будуть перший рік від введення податку на виведений капітал, тому що ми бачимо таку цікаву гру Президент: говорить, що він підтримує, а уряд подає бюджет, в якому це не враховано. Потім скажуть: "Ну, так, ми закон прийняли…" А ми ще його не прийняли, приймемо. Але ж це неважливо, тому що тоді нам треба зменшувати видатки, необхідно збільшувати доходи від митниці. На мою думку, вони занижені. Необхідно фінансувати, і ми дамо пропозиції по масовому спорту і по спорту людей з обмеженими фізичними можливостями. Повна проблема з космічною програмою. Вона не фінансується. Багато ще програм і… ГОЛОВУЮЧИЙ.

В.З. В січні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомило про розкриття схеми із заволодінням понад 300 мільйонів кубометрів природного газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. До цієї схеми було причетне підприємство "Енергія-Новояворівськ". 1 серпня було прийнято остаточне рішення всі активи арештувати і передати Національному агентству з питань виявлення розшуку та управління активами, здобутими корупційними методами. 11 вересня відбувся конкурс, щоб знайти нове підприємство, яке буде керувати оцим оцим арештованим майном, і переможця визначили. Але сьогодні, 21 вересня, тридцятитисячне місто Новояворівськ далі є заручником бюрократичної ситуації в Україні. Люди вже живуть другий місяць без теплої води. Я сьогодні звернувся до Прем'єр-міністра України Гройсмана. Сказав, що в ХХІ століття в центральній європейській країні не може бути такого, що люди просто знаходяться без води. Діти ходять в школу, люди ходять на роботу, а теплої води у них немає, вони там користуються якимись альтернативними методами, які там природні, похожі до кам'яного віку, для того щоб просто помитися. Тому я вас прошу ще раз в черговий раз мій виступ оформити як звернення, запит. І Гройсман мені пообіцяв, що він розбереться. Тож подивимося, наскільки слово Прем'єр-міністра має вагу в нашій державі. Дякую. Дякую вам. Прошу оформити виступ як депутатський запит. І запрошую до слова народного депутата Мартовицького. Народний депутата Мартовицький, "Опозиційний блок", 36 виборчий округ, Павлоград, Тернівка, Першотравенськ та Павлоградський район. Шановні громадяни України, поточна ситуація з нарахуванням та виплатами субсидій для відшкодування виплат на оплату житлово-комунальних послуг громадянам України викликає велике нарікання усіх мешканців міст Ось, про що йшла мова в ході виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 15 червня у місті Павлоград. На цьому постійно акцентують мою увагу і жителі мого виборчого округу під час особистих прийомів та зустрічей з ними. Складається враження, що Кабінет Міністрів України, який регламентує ці проблемні питання шляхом прийняття відповідних підзаконних підзаконних актів, взагалі не враховує існуючі реалії та рівень зубожіння абсолютної більшості українців, зокрема, злиденні розміри пенсій, зарплат та соціальних виплат. В свою чергу, враховуючи висновки та зауваження служб соціального захисту міст і районів мого виборчого округу щодо Постанови Кабінету Міністрів України за номером 329, якою запроваджено новий порядок отримання житлових субсидій, але не передбачено механізму реалізації положень, вкотре звертаюсь особисто до Прем'єр-міністра України з вимогою ініціювати на найближчому засіданні уряду внесення таких змін до цієї постанови. По-перше, надати право молодим сім'ям, члени яких зареєстровані за різними адресами, отримувати субсидію згідно з договором оренди житла. По-друге, визначити право домогосподарств на отримання житлових субсидій у разі, якщо в них зареєстровані неповнолітні діти з іншими особами, без батьків зареєстрованих, та тих, що проживають за різними адресами і розлучених. дозволити комісіям при виконавчих органах місцевих влад приймати рішення щодо виключення зі складу сім'ї особи, яка відбуває покарання або перебуває на лікуванні в реабілітаційних центрах, для чого ці обставини внести в список складних життєвих обставин. І, нарешті, замінити включення фактично отриманих доходів особам, які надають соціальні послуги на кількість чітко визначених прожиткових мінімумів без винесення рішення комісією. Я також прошу вважати мій виступ депутатським запитом до Прем'єр-міністра України. Дякую за увагу. Маємо ще один запит, прошу оформити його у відповідний спосіб. Запрошую до слова народного депутата Найєма. Шановні колеги, я сьогодні до вас з позитивною новиною. Справа в тому, що ми на цьому тижні зареєстрували законопроект, яким пропонуємо нарешті скасувати всі паперові посвідчення водія, паперові довідки і паперові документи, які свідчать про страхові полюси… пане Мустафа. Технічні служби, ви можете з'ясувати, що за звук в залі? НАЙЄМ М. Так це було і раніше.

всі водії транспортних засобів мають носити з собою паперові права, довідки про страхування та інші документи, які засвідчують, що вони мають право на водіння транспортних засобів. Ми зареєстрували законопроект, яким повністю пропонуємо скасувати цю історію. Це не анархія, це не наша романтика - це насправді реальний законопроект, який ми узгодили з Національною поліцією, за що я дуже їм дякую. Узгодили з багатьма правоохоронними органами. І врешті-решт, коли це відбудеться, коли ми проголосуємо цей законопроект, це буде відбуватися наступним чином. Якщо вас зупиняє представник Національної поліції, ви просто називаєте своє прізвище, ім'я, або ідентифікаційний код, або номер страхового полісу. І вже в реєстрах даних, які є в Національної поліції, вони встановлюють, що це ви, де є ваша фотографія, і вже засвідчують, що у вас є водійські права, і повністю всі, всі права на те, щоб застосовувати їх під час водіння транспортним засобом. Звісно, цей законопроект і ці спрощення не будуть стосуватися водіїв військових транспортних засобі, а також спецзасобів. А також це не буде стосуватися громадян без громадянства або осіб, які мають іноземне громадянство, тому що їх немає в наших реєстрах. Цей законопроект пропонує, щоб ми суттєво спростили і доступ до цих реєстрів і для Національної поліції, співробітників патрульної поліції, і для всіх водіїв, реєстрацію себе разом з фотографіями. І друга новина, яка не є настільки позитивною. На цьому тижні представники ОБСЄ попередили офіційно уряд України, Національну поліцію і всіх правоохоронних органів про те, що муніципальні варти… так звані муніципальні варти, які зараз працюють на території міста Одеси, вже підходять до того, щоб захопити владу в місті. Це не просто слова. Я ще раз хочу на цьому зосередити увагу, звертаюсь і прошу оформити мій виступ як звернення до міністра внутрішніх справ пана Авакова, до голови Національної поліції пана Князєва. Я неодноразово казав, що це відбудеться. Справа в тому, що ці муніципальні варти діють повністю проти закону, вони присвоюють собі функції, які не властиві громадянським організаціям і не властиві муніципальним організаціям. Це маленькі армії, в даному конкретному випадку це стосується пана Труханова, які можуть застосовувати сили, спецзасоби, бити людей, зупиняти, а також закуповувати спецзасоби необмеженій кількості. Я просто хочу, щоб всі зрозуміли: на даний момент одеська муніципальна варта має більше спецзасобів, ніж Національна поліція на території Одеської області. Просто вдумайтесь, вони б'ють людей, вони зупиняють, і вони мають на це право, яке надано їм Міністерством внутрішніх справ, ліцензію про охоронну діяльність. Я сподіваюсь, що це буде припинено. Ми знайшли такі муніципальні варти в 48 містах по країні, всі вони діють протизаконно, і всі вони зараз порушують права громадян, а попереду нас очікують вибори, на яких цими арміями… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ці армії будуть використовуватися для того, щоби захищати той вибір або той варіант виборів, який потрібен місцевим "князькам". Я ще раз наголошую, їх треба … Дякую. Ми маємо два останні виступи: це є виступ народного депутата Шурми і виступ народного депутата Дерев'янка. І ми вимушені будемо завершити наше засідання. Прошу. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні громадяни України, нам сьогодні вперше за роки незалежності в п'ятницю, коли дуже мало депутатів, презентували Державний бюджет України. Якщо ми його будемо аналізувати, це довгий період, ми знайдемо дуже багато цікавих речей. Але те, що лежить на поверхні. Що стосується охорони здоров'я. Уряд говорить про те, що на цей рік передбачено максимально максимально за ці роки велику суму – 95 мільярдів гривень. Якщо перерахувати це, скільки це є з внутрішнього валового продукту, це є менше як 3 відсотки. Хотів би нагадати, що вперше, починаючи з 2012 року, коли виділялося 4 відсотки, сума сьогодні опустилася до максимально низьких 3. Нам ставлять у приклад Польщу, так хотів би сказати, що в Польщі до цього року було внутрішнього валового продукту, а на наступний рік вже заявлено, буде 4,8. Але суть іще не в тому. Дивіться, ми всі кошти витрачаємо переважно на закупівлю обладнання за кордоном, на закупівлю медикаментів з-за кордону, скеровуємо людей на лікування за кордоном. Тобто це потрібна валюта. А що ми маємо в перерахунку наш бюджет? Якщо в 2012 році ми виділяли порядка 65 мільярдів гривень – це менше, ніж 95, але в доларовому еквіваленті це було майже 8 мільярдів доларів, то сьогодні ми заледве маємо 3 мільярди доларів. Дальше дивимося, як виглядає гарна обгортка бюджету. Нам кажуть, ми будемо піднімати діагностику наших громадян і ми виділяємо додатково 2 мільярди на громадян України. Хотів би сказати, що це є ганебно: 2 мільярди на 40 мільйонів українців, то це є по 50 гривень на діагностику. що це можна обстежити, навіть якщо кожен третій буде? 150 гривень – це є ніщо. Отак проводиться обман. А потрібно практично в 10 разів більше. Наступне. Ви знаєте, що під Міністерством охорони здоров'я сидять люди, які потребують термінового виїзду за кордон, тому що у нас такі хвороби не лікують. Грошей, які виділялися на цей рік, а це 390 мільйонів на 18-й рік, вистачило лише на перше півріччя. не дивлячись на те, що є ріст дохідної частини, говорять про великі гроші, виділяється тих самих 390 мільйонів, це знову вистачить на півроку. Саме гірше, що реєстрів пацієнтів немає. Якщо уряд хоче зробити добре для тих людей, він повинен виділяти не менше як 900 мільйонів гривень. Наступне. Я би хотів сказати, що тут, в тому залі, ті люди, які представляють владу і проголосували 6327 – законопроект про реформи, і вони говорили, що ми не допустимо фінансування менше як 5 відсотків, тільки за таких умов запрацює реформа, сьогодні ці люди будуть голосувати за той самий бюджет. Все, що виділяється на охорону здоров'я, – це є гроші. Людям все одно, що таке ВВП і який є відсоток. Люди хочуть, аби були медикаменти і аби їм надавали медичну допомогу. Цей бюджет цього не дасть зробити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І останній виступ - народний депутат Дерев'янко. Юрій Дерев'янко, "Рух нових сил". Шановна головуюча, шановні колеги, дорогі українці! Ми маємо з вами наступний рік – це рік наших можливостей, це рік, де ми зможемо всю владу в Україні перезавантажити, починаючи з Президента і закінчуючи Верховною Радою, урядом, всіма міністрами, Генеральним прокурором, Головою Служби безпеки України, всіх чиновників, починаючи від губернаторів і закінчуючи головами райдержадміністрацій. Я прошу вас не втратити цей шанс. І я звертаюсь зараз до середнього класу, до креативного класу, до молодих людей, до тих людей, які мають європейську свідомість і світогляд, які хочуть бачити Україну сильною європейською, Я пропоную об'єднатися навколо конкретної програми дій, яка, мені здається, є зараз найважливішою. Перше. Що я пропоную? Я пропоную не ремонтувати стару систему олігархічну, корупційну, бюрократичну, яку ми отримали зараз в спадок, де невеличка купка олігархів знущається над українцями і намагаються її втримати. Я пропоную її кардинально перебудувати наступним чином. Перше – це нова економіка, це нова податкова система, це захист права власності, це легалізація всіх видів підприємницької діяльності. Це абсолютна демонополізація в тих всіх галузях, які дадуть нам можливість створити конкурентні умови, реальні умови і найкращий інвестиційний і податковий клімат. Друге – це цифрова держава. Це дуже просто, коли ви через свій смартфон, iPhone чи будь-який інший девайс, свій комп'ютер зможете отримати через свій електронний кабінет всі державні послуги без черг, без корупції, де ви зможете дати дитині, як ваша дитина не зрозуміла те, що викладач, вчитель вчив на уроці, зайти безкоштовно на сайт і отримати найкращий відеоурок найкращого викладача в Україні з будь-якого предмету від 1 до 10 класу. Це ви зможете отримати будь-який сервіс і швидку медичну допомогу і будь-що інше, просто використовуючи цифрову державу, те, що буде в нас абсолютно так само працювати, як зараз Приват24, яким ви користуєтесь, не ходячи навіть у банк. Це Інтернет по всій Україні, абсолютно в усіх куточках, де немає жодної периферії, поділу на столицю чи на будь-яке село чи селище. Це є елементи прямої демократії, де ми зможемо через свій електронний кабінет голосувати і мати свій голос, не один раз використаних на п'ять років, а мати можливість відправити у відставку будь-якого міністра, депутата відкликати, чиновника. Приблизно так, як це сьогодні відбувається у Швейцарії, де люди кілька разів на рік вирішують ключові важливі питання на рівні держави, а також на рівні своєї громади. Це той елемент, який дасть можливість нам вернути наших молодих талановитих людей, які знаходяться у внутрішній еміграції, тому що не вірять, що ця злочинна система дає можливість їм впливати на систему влади і контролювати її. Я пропоную об'єднатись навколо цих програмних цілей, задач і зробити все, щоб ми могли

Хочу звернути увагу народних депутатів, що наступне засідання, наступне пленарне засідання Верховної Ради відбудеться 2 жовтня 2018 року о 10 годині ранку. Ранкове засідання Верховної Ради оголошую закритим.